Sada ćemo prijeći na: - Prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije; Predlagateljica je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja Strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. S obzirom da je u tijeku sjednica Vlade onda će nam Prijedlog Strategije obrazložiti zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta dr. Roko Andričević. Potpredsjednik Željko Reiner izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Prosvjedujemo u ime kluba HDZ-a protiv toga i tražimo da se ta točka skine s dnevnog reda jer je sad uistinu dosta te bahatosti Vlade koja je sama predložila da će predstavnici biti profesor Mornar kao ministar znanosti, a alternativno profesorica Ružica Beljo-Lučić, pomoćnica ministra znanosti. Dakle drugi ljudi su predloženi, sada naprosto je netko treći zadužen da to brani pred ovim Saborom, a da to nije bilo prethodno u dokumentima najavljeno. To jednostavno je neprihvatljivo. Sljedeći puta će možda poslati portira, ne želeći ni u kom slučaju umanjiti ni dignitet zamjenika ministra ni ništa, ali on nije naveden ovdje a pred ovim Visokim domom moraju govoriti oni koje je sama Vlada predložila da će braniti ovu strategiju. Hvala lijepo. Mislim da ne tražite da se skine s dnevnog reda nego vjerojatno odgodi rasprava. … /Upadica se ne razumije./ … Ako skinemo s dnevnog reda ne možemo ju raspravljati.

Gospođo potpredsjednice, uvažavajući primjedbu kolege Reinera ipak smatram da je potpuno neopravdano tražiti da se ovako važna točka dnevnog reda skine s rasprave, tim prije što će rasprava trajati vjerojatno cijeli dan i u jednom trenutku po završetku sjednice Vlade priključit će nam se i ministar i moći iznijeti svoja zapažanja koja su bitna za raspravu. Ionako kada govorimo o uvodnom izlaganju, zamjenik ministra je bio i na zadnjoj sjednici odbora gdje nas je izvijestio o tijeku priprema za ovu točku dnevnog reda tako da ovo što predlaže kolega Reiner je samo zapravo tjeranje opet demagogije i otežavanja rada Sabora na jedan konkretan način na temi oko koje bi trebali svi pokazati konsenzus i suglasnost. Onda pozivam zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta doktora Roka Andričevića da obrazloži prijedlog. Ne može se pojaviti jer može govoriti samo ministar i njegov zamjenik. … /Upadica Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske slijedeći inicijativu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja je zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta izradila smjernice za izradu strategije, pokrenula je u listopadu 2012. Radna strategija obrazovanja znanosti i tehnologije. Na izradi strategije radilo je 122 stručnjaka koji su posao radili volonterski, a pod koordinacijom Nacionalnog operativnog tijela i supervizijom Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu strategije. Tijekom rada na strategiji obavljene su brojne konzultacije s različitim dionicima sustava obrazovanja i znanosti, a nakon što je radna verzija dokumenta predstavljena javnosti otvorena je i javna rasprava koja je trajala dva mjeseca i tijekom koje su dodatno obavljeni razgovori s udrugama školskih ravnatelja, senatima najvećih sveučilišta, rektorskim zborom, HAZU-om, sindikatima zaposlenih u obrazovanju, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom, javnim institutima, studentskim predstavnicima i drugim dionicima sustava, kao i klubovima saborskih zastupnika. Mnoge sugestije i primjedbe su prihvaćene te je u saborsku proceduru upućen tako dorađeni tekst. Strategija se zasniva na premisi da Hrvatska obrazovanje i znanost prepoznaje kao razvojne prioritete. Polazeći od takvog stava koji ne smije biti upitan, strategija se usmjerava prema ostvarenju dva glavna cilja: osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima u skladu sa sposobnostima svakog korisnika sustava; istraživanjima i inovacija unapređivati ukupni svjetski fond znanja te pridonositi boljitku hrvatskog društva, a napose gospodarstva. U svrhu ostvarenja tih ciljeva strategija uvodi koncept cjeloživotnog učenja koje se odnosi na sve aktivnosti stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti tijekom života u okviru osobnog, društvenog ili profesionalnog razvoja i djelovanja pojedinca. Cjeloživotno se učenje sastoji od formalnog inicijalnog obrazovanja i obrazovanja kroz razne oblike neformalnog i informalnog učenja. Da bi se to moglo ostvariti potrebno je razviti sustav koji će identificirati i poticati razvoj svakog pojedinca te ga djelotvorno, profesionalno i osobno usmjeravati. Osim toga potrebno je unaprijediti, a u nekim dijelovima sustava izgraditi sustav osiguranja kvalitete kako bismo bili sigurni da se predviđene mjere ostvaruju kako je planirano. Nužno je potrebno razviti procese i sustav priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina kako bismo što prije omogućili pojedincima pravo na priznavanje njihovih kvalifikacija, bez obzira na način na koji su stečene. Potrebno je također izgraditi sustav trajnog profesionalnog razvoja i usavršavanja svih odgojno-obrazovnih djelatnika. Napokon, nužno je proširiti i unaprijediti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i obrazovanju na svim razina. Strategija je sveobuhvatni dokument koji se bavi svim razinama odgoja i obrazovanja, od ranog i predškolskog do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, a uz to obuhvaća i znanost i tehnologiju. Kao takva ona je mogla biti uobličena i kao nekoliko zasebnih strategija za svaki pojedini segment, ali upravo holistički pristup obrazovanju i znanosti jamči sustavnu i kvalitetnu provedbu predviđenih mjera za cjelinu sustava. Istaknimo sada samo neke od bitnih elemenata strategije. U segmentu osnovno i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja predviđa se cjelovita kurikularna reforma koja znači ne samo izradu kurikuluma za pojedine predmete, nego i promjenu strukture osnovnoškolskog obrazovanja, drugačiji pristup u nastavi i edukaciju učitelja, podizanje njihova društvenog ugleda, kvalitetnije upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama, razvijanje sustava podrške učenicima, unapređivanja uvjeta rada ustanova. Na razini srednjoškolskog obrazovanja posebna se skrb posvećuje strukovnom obrazovanju koje treba postati znatno više nego što je sada temelj gospodarskog rasta. Cilj je osim toga staviti dijete, odnosno učenika u fokus odgojno-obrazovnog procesa što do sada nije bio slučaj razvijajući njegove temeljne kompetencije. U visokom obrazovanju predviđa se revizija studentskih programa kako bi se provela njihova racionalizacija i kako bi se jasno definirali ishodi učenja, podizanje kvalitete nastave i upravljanja visoko školskim ustanovama, poboljšano financiranje zasnovano na programskim ugovorima koji bi visokim učilištima jamčili autonomiju uz primjerenu odgovornost. Potrebno je unaprijediti potporu studentskom standardu na način da se sa neizravnog financiranja prijeđe na izravno što bi rezultiralo racionalnijim korištenjem sredstava uz bolju skrb o socijalnoj dimenziji studiranja. Strategija posebnu pažnju poklanja obrazovanju odraslih, području u kojem Hrvatska znatnije zaostaje za drugim europskim zemljama, te predviđa mjere kojima bi se povećalo sudjelovanje odraslih u svim vidovima obrazovanja uz podizanje kvalitete obrazovnih programa. U poglavlju o znanosti naglašava se među ostalim potreba snažnijeg povezivanja znanosti, visokog obrazovanja i inovativnog gospodarstva. Mjerama se predviđa podizanje kvalitete istraživanja, ali i racionalizacija korištenja financijskih sredstava. Strategija završava poglavljem o smjernicama za njezinu provedbu kojima su predviđeni i mehanizmi podizanja društvene svijesti o važnosti obrazovanja i znanosti što je važan uvjet za uspješno provođenje predviđenih mjera. Hrvatsko se društvo mora mobilizirati u iskrenom nastojanju da se odgojno-obrazovni sustav unaprijedi jer je to važno za budućnost svih a poglavito djece i mladih. Ova strategija nije usko vremenski ograničena jer se za ostvarenje nekih ciljeva potrebni su vrlo dugi rokovi, dok se neki ciljevi mogu ostvariti relativno brzo. Obrazovanje i znanost su sustavi koji su osjetljivi i nagle, nedovoljno pripremljene promjene mogu nanijeti ozbiljne štete. Zbog toga strategija predviđa izradu akcijskih planova projektnim planiranjem kojim će se za svaki pojedini segment biti točno ustanovljeno koji su ljudski, materijalni i financijski resursi potrebni za njegovo ostvarivanje i u kojem vremenskom roku. Opredjeljivanjem za ovu strategiju Hrvatska započinje dugoročnu sustavnu brigu o obrazovanju i znanosti kao svojim nacionalnim i razvojnim prioritetima koji će njezinim građanima omogućiti kvalitetniji i ispunjeniji život. Dugoročna će zadaća Hrvatskog sabora biti da periodično razmotri ostvarivanje strateških ciljeva i ocijeni treba li strategiju nadopuniti ili korigirati. Jedino tako će se zajedničkim djelovanjem svih dionika sustava postići ostvarivanje dva glavna cilja strategije. Hvala lijepa. Hvala. Sad ćemo čuti replike, Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Prije svega, ja smatram da u ovom trenutku nemamo uvjete za otvaranje ove rasprave zato što u članku 187., 184. oprostite našega Poslovnika jasno kaže tko može u ime predlagatelja govoriti. Dakle, oni koji su označeni. Na žalost gospodin zamjenik nije označen. Mogli smo pričekati da završi sjednica Vlade i da onda ministar dođe i počne raspravu. Ali svejedno, kako god bilo rasprava je otvorena. Zašto ja smatram da je na početku morao biti ministar nazočan i cijelo vrijeme rasprave o ovom prevažnom dokumentu? Zato što se na puno mjesta u strategiji govori o dignitetu onih koji će strategiju provoditi, odnosno na kojima će počivati, a to su odgajatelji, profesori, učitelji. Dakle, oni koji su stupovi te strategije i danas i sutra. Temeljno pitanje sada uoči rebalansa Hrvatskog državnog proračuna je donošenje proračuna za sljedeću godinu. Na temelju iskustava iz prošlih godina i prošle i pretprošle koliko se sjećam jest pitanje kad smo u rebalansu morali pronalaziti sredstva za plaće zaposlenih u sustavu obrazovanja i znanosti. Temeljno pitanje danas jest gospodine zamjeniče hoćemo li imati dostatna sredstva za plaće do kraja ove godine i hoće li se plaće onih o čijem dignitetu ovisi i kako će se provoditi strategija smanjivati do kraja ove godine i u sljedećoj godini. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo, ja sam apsolutno suglasan sa onim što je rekla i uvažena zastupnica gospođa Kosor. Možda da je samo nadopunim. Članak 174. jasno kaže da predlagatelj zakona je obvezan izvijestiti predsjednika Sabora tko će u radnim tijelima i Saboru davati obavijesti, objašnjenja, odnosno potrebna obrazloženja o podnesenom prijedlogu zakona. Dakle, mi ovim kršimo, svjesno kršimo, vi kršite naš Poslovnik. Naravno da se to može napraviti jer je Vlada tako zaključila i naravno da to može se svesti na to da će ministar kad će imati vremena svrnuti ovamo itd. Ali to je, to pokazuje samo odnos Vlade prema ovom Visokom domu. Ono što međutim želim reći je a to smo mi kao klub i uputili predsjedniku Sabora da na žalost mi sad imamo u ovom dnevnom redu tri strategije. Strategije koje nisu utemeljene u Ustavu niti u Poslovniku, na žalost i mi smo predložili da se ta stvar riješi. Naime, člankom 80. Ustava je propisano da Hrvatski sabor donosi dvije strategije. To je Strategija nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske. Onda u Poslovniku Sabora govori se o Odboru za gospodarstvo koji može donijeti strategiju gospodarskog razvoja i Odboru za turizam koji donosi Strategiju razvoja Hrvatskog turizma. Međutim, tu je strategija malim slovom napisana što ukazuje da zapravo nije formalni dokument, nego zapravo smjer politike Prema

vi meni spočitavate da ja kršim Poslovnik a vi ste u cijeloj svojoj replici kršili Poslovnik jer uopće niste replicirali onome tko je imao izlaganje, čak ste i izvan teme o kojoj Možete tražiti stanku. Želi li predstavnik odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu kolega Boljunčić. Dobro jutro poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je na sjednici od 9. srpnja raspravio prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u jednoj dosta sadržajnoj raspravi. Odbor je sa 8 glasova za i 3 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se prihvati prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. No isto tako odbor je jednoglasno predložio da se zaduži predlagatelj da izradi sažetak Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Temeljem toga odbor je imao još jednu sjednicu 3. listopada gdje nam je prezentiran sažetak strategije, a u istom sastanku obzirom na nekakve promjene koje su se desile unutar pojedinih primjedbi iz javne rasprave dani su određeni amandmani u ime odbora. Ja ih sad ne bih čitao, radi se o amandmanima uvođenja novih sadržaja kojim će se razvijati informacijska, financijska i medijska pismenost naročito u osnovnoj školi. Radi se, amandmani koji su upravo vezani za strukovno obrazovanje i veća povezanost sa tržištem rada i radi se o amandmanima gdje se točno definirani rokovi iz strategije zamjenjuju sa rokovima u akcijskom planu. Ali isto tako odbor je zadužio da se tijelo zaduženo za izradu akcijskog plana prije predaje dakle konačne verzije akcijskog plana dostavi odboru akcijski plan i da se zaduži Vlada da prilikom prihvaćanja akcijskog plana dostavi odboru rokove unutar akcijskog plana. I jedan set amandmana koji ide na to da se najugroženiji dijelovi, a to radi se naročito ovdje o dakle romskoj nacionalnoj manjini, da im se osigura adekvatno pristup obrazovanju na svim nivoima do fakulteta. Evo, hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. Na početku bih još jedanputa htio vrlo jasno reći da nekoliko nas je govorilo kako je ovo važno pitanje i koliko je obrazovanje važno ili bi barem trebalo biti važno pa je onda tim više neprihvatljivo, ponavljam, arogancija i bahatost Vlade da one predstavnike koje su oni predložili i napisali mi ovdje ne vidimo, protivno članku 174. Poslovnika ovog Sabora. Time se samo još jedanput po ne znam koji puta pokazuje odnos Vlade prema Saboru. Ne samo prema nama oporbenim zastupnicima nego i prema zastupnicima iz vlastitih stranaka. Pa očekujem da oni u najmanju ruku o tome razmisle kakav je odnos njihove Vlade spram njih. Koji su problemi koji postoje u svezi s ovom strategijom? Opet najprije ću govoriti o onima formalno-pravne prirode. Vlada je i tu svojom uobičajenom kombinacijom bahatosti i neznanja na koju smo već od nje odavno navikli dostavila Saboru prijedlog koji suprotno Poslovniku Hrvatskog sabora ne sadrži ni ustavnu ni zakonsku osnovicu za njegovo donošenje niti išta drugo na temelju čega bi se mogla procijeniti njegova pravna osnovanost i vrijednost. Stoga ako Sabor još jedanput, kao i niz prethodnih puta, zahvaljujući glasovima vladajućih poslušnički i podanički prema trenutačno potpuno nesposobnoj Vladi donese ovu strategiju silno nas zanima na koji će se postojeći zakon pozvati. Također, uopće nije jasno o kojem se čitanju radi. Sad smo čuli da se radi o drugom čitanju. Kako to? Je li to jedino čitanje? Ako je to jedino čitanje koja je pravna osnovica toga? Uobičajenom arogancijom Vlada je prekršila i članak 215. stavak 1. Poslovnika Hrvatskog sabora koji određuje, citiram: "Ako su izvješća, akti i ostale informacije duže od 30 stranica zastupnicima se dostavlja sažetak. Sažetak mora sadržavati sve bitne postavke osnovnog materijala i predlagatelj ga je obvezan dostaviti Saboru istodobno s osnovnim materijalom." Naime, uz prijedlog strategije dostavljen Saboru 3. srpnja takvog sažetka nije bilo. Tek kad je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu zatražio da se izradi taj obvezatni sažetak doslovno nekoliko dana prije današnje sjednice tj. 1. listopada je članovima odbora, ali ne tad i svim saborskim zastupnicima, dostavljen tekst koji se ne zove sažetak nego se zove prikaz ciljeva i mjera na 19 strana a koji zapravo kad ga se analizira nije pravi sažetak strategije ali će se vjerojatno javnost pokušati uvjeriti da jest. Sljedeći pravni problem je izvaninstitucionalni i nezakonit način nastanka ove strategije. Naime, člankom 89. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojeg je predložila ova Vlada pa donio ovaj Sabor i koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2012. godine određeno je da Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje treba predložiti strategiju razvoja i unaprjeđenja predškolskoga, osnovnoškolskog i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja. Međutim, 2,5 mjeseca nakon toga ista Vlada koja je predložila taj zakon očito se barem djelomice predomislila pa je donijela svoju odluku od 17. listopada 2012., je naznačena pravna osnova, je članak 24. i stavci 1.i 3. Zakona o Vladi pa je stoga predmet te odluke osnivanje povremenoga vladinog radnog tijela za davanje prijedloga, mišljenja odnosno stručnih obrazloženja iz djelokruga Vlade, naglašavam Vlade. Tom se odlukom jednom sasvim drugo tijelo Nacionalno operativno tijelo za izradu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije zadužuje da citiram: "Sastavi prijedlog konačnog teksta strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije". A treće tijelo Nacionalno koordinacijsko tijelo za izradu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije da citiram: "Odredi ciljeve strategije i utvrdi njen konačni tekst." Obje ove strategije kao predmet uređenja imaju isto obrazovanje. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje ima uporište u zakonu za izradu svoje strategije, a donošenje strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koje je sada pred nama nema zapravo uporište u zakonu niti u bilo koje drugom pravnom aktu nego samo u političkoj odluci Vlade koju Sabor nije verificirao. Je li ova nevjerojatna konfuzija u Vladi odraz neznanja, nekoordiniranost ili potpune nesposobnosti trenutačne Vlade. Hoće li se zastupnici vladajućih u Saboru napokon usuditi sami sebi postaviti pitanje do kada će ih njihova Vlada tako nipodaštavati i zašto se tako zaobilazi volja Hrvatskog sabora izražena u zakonu koji je ovaj Hrvatski sabor donio 2012. godine. Zašto se sad Saboru nudi strategija drugog tijela i drugih predlagatelja koja uređuje dobrim dijelom isto područje? No, kad se vladajući i onako na zakone malo obaziru i stalno ih krše, kako trenutačna Vlada tako i vladajuća većina u ovom Saboru, pozabavimo se malo i meritumom stvari. Jedan od velikih problema je da bi strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije trebala proistjecati iz strategije razvitka Hrvatske koja ne postoji a trebala bi se dopunjavati sa ostalim strateškim dokumentima koji također ne postoje. Naime, primjerice nije jasno koje su to gospodarske grane koje bi kroz obrazovni sustav trebalo poticati i dodatno razvijati kadrove za njih jer nema ni strategije gospodarskog razvoja Hrvatske, a svi dobro znamo da uopće nema ni koordiniranosti sa vizijama razvitka drugih segmenata društva jer ni one uglavnom ne postoje. Strategija kao dokument treba biti najviši, sveobuhvatni i prema tome načelni programski tekst koji opisuje što se želi postići i na koji se način neko područje želi dalje razvijati. Ona treba uočiti i definirati što je u sustavu dobro, a što treba popraviti. Na temelju analize sadašnjeg stanja treba definirati svrhu promjena i odredit kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Na osnovici svake strategije kasnije se izrađuje akcijski plan. Strategija međutim prestaje biti strategijom ako se u nju unose elementi detaljnog provedbenog plana jer ona mora ostati općenita, kratka i jasna. Vladin prijedlog strategije od nevjerojatnih i sasvim izvjesno preopširnih 190 stranica koja je pred nama, to zacijelo nije. U ovom se dokumentu sadržajno nalaze elementi velikog broja ranijih elaborata i dokumenta što pokazuju da su autori, a oni su, oni su, mnogi od njih vrlo ugledni na čelu sa uglednim profesorom Budakom, zaista učinili veliki napor proučavajući ranije studije o tom području, ali su umjesto da iz tih tekstova izvuku samo strateške odrednice koje bi onda činile stvarnu strategiju naprosto uvrstili previše elementa pa su zato dobili dokument koji u sebi sadrži elemente i strategije, i akcijskog plana, i provedbenih akata. Naprosto jednu smjesu svega i svačega. Jedan od primjera je zato dio o visokom obrazovanju gdje su ispremiješani svi mogući elementi od broja studijskih programa, broja visokoškolskih institucija, načina financiranja institucija, upravljanje institucijama i mnogo toga drugoga. Očito su autori strategije i Vlada koja ju predlaže podlegli nerealnom, normativnom optimizmu, zapravo zabludi da se pukim stavljanjem na papir jednim dokumentom uistinu može ostvariti čak formalnih 38 ciljeva, pri tom i tu postoji velika neusklađenosti. Od spomenutih 38 ciljeva njih 20 nema podciljeve, no preostalih 18 ciljeva ima ukupno 69 podciljeva, pa je tih 69 podciljeva i 20 ciljeva znači da je prijedlogom strategije zapravo zamišljeno ostvarenje čak 89 ciljeva. Misle li predlagači uistinu da je to realno ostvarivo? Za ostvarenje tih 89 navedenih ciljeva prijedlog strategije planira provedbu čak 332 mjere. Na veliku unutarnju neusklađenost ovog dokumenta upućuje primjerice i činjenica da je za ostvarenje svih 5 ciljeva iz poglavlja cijeloživotno učenja nije predviđena niti jedna jedina mjera, dok je za ostvarenje samo jednog drugog podcilja predviđena čak 21 mjera. Pri tom treba naglasiti da je provedba svih 332 mjere strategije u mjerodavnosti čak više od 6 stotina pravnih osoba. U svoj se stručnoj literaturi izrijekom upozorava da svaka strategija treba dati, naglašavam još jedanput, opći pristup, dakle treba biti dokument koji mora opisati opći plan djelovanja, ali da obvezatno valja izbjeći popisivanje pojedinačnih djelovanja. Ponavlja, specifične mjere koje treba poduzeti kako bi se poduzeli željeni ishodi nisu strategija nego taktika i donose se u obliku akcijskih planova i provedbenih dokumenata. Dakle, prijedlog strategije sa svojih 190 stranica i 332 mjere primjer je toga kako zapravo strategija ne bi trebala izgledati. Prijedlog strategije ima vrlo neravnomjerno raspoređene i nerealno zacrtane rokove od kojih se velika većina odnosi na 2016. godinu i kasnije. U kombinaciji sa činjenicom da iz prijedloga strategije potpuno nejasno kako bi se različiti nerealno optimističko postavljeni ciljevi trebali financirati, zašto će trebati velika ulaganja u sustav obrazovanja i znanosti, neusporedivo veća nego što ih trenutačna Vlada ulaže zadnjih godina, potpuno je razvidno da trenutačna Vlada ima jasnu ideju što ovom strategijom želi postići, odnosno što je njen glavni cilj. Ona želi da se danas izglasa ovaj dokument kojim će se 2016. godine i kasnije moći mahati jer se njegovo gotovo kompletno ostvarenje i obveza značajnog financiranja prebacuju slijedom predviđenih rokova na sljedeću Vladu, pa će onda SDO-om predvođena oporba jer znaju da će sljedeće izbore izgubiti, moći optuživati buduću HDZ-om predvođenu Vladu da ne ispunjava ciljeve iz ove strategije. Želim jasno reći da se klub HDZ-a može globalno gledano složiti sa bitnim, općenitim načelima navedenim u ovom prijedlogu, ali definitivno ne i sa cijelim dokumentom jer on predstavlja samo skup lijepih želja i nema mnogo doticaja sa hrvatskom realnošću, posebice ne onom vezanom uz financijsku i to ne samo danas, nego i u skoroj budućnosti. Pa tko ne bi htio, citiram, podići kvalitetu rada i društvenog ugleda učitelja? Ili tko ne želi, citiram opet, razviti cjelovit sustav podrške učenicima kako se u prijedlogu strategije navodi? Naravno da smo svi za to, ali to se samo lijepim riječima i obećanjima neće ostvariti, a hrvatskim je građanima dosta šarenih laži. U ovom se dokumentu nažalost uopće ne kaže kako će se te lijepe nakane ostvariti, kako se one namjeravaju postići, pa postoji opravdani strah da će sve to ostati samo još jedno mrtvo slovo na papiru kao i mnogi drugi dokumenti koji su vladajući do sada donijeli. Hvala vam lijepo.

dobro da ste na kraju zalaganja uopće rekli da se slažete barem sa bitnim točkama ove strategije jer to iz vašeg cijelog dosadašnjeg izlaganja baš i ne bih zaključio. No ono što trebamo, mislim ovdje kao zastupnici i ljudi odgovorni prema građanima koji su nas izabrali, odlučiti da li nam je ova strategija potrebna ili ne. Ja kažem da jest, ja kažem da dolazi 23 godine prekasno. A zašto do sada nismo imali strategiju, kolega Reiner, da li je to pitanje za mene ili bilo koga tko sjedi s ove strane sabornice, možda se svi trebamo zapitati. Možda se trebamo zapitati zašto strategije o ičemu, dakle govorimo i o poduzetništvu, i o gospodarstvu, i o industrijskom razvoju, donosimo tek sada, u ovom mandatu, 23 godine nakon što imamo državu. Koliko ja znam, kolega, u ovakvim dokumentima kada smo raspravljali u ovom Domu, uvijek je bilo jedno čitanje, nije bilo dva čitanja, tako je kada se radilo i o ovoj strategiji razvoja poduzetništva koju, to mi je jako drago reći, smo imali konsenzus, imali smo nekoliko suzdržanih glasova. Prigovore koje su iznijeli na odboru, ja ću tu pohvaliti predlagatelja, odnosno grupu koja je radila, skoro su svi uvaženi, dragi kolega. Kada ste rekli da nema mogućnosti intervencije u strategiji, da je Vlada već donijela, predlagatelj je ipak pristao iako je to možda vanposlovnički, nije striktno onako kako naš Poslovnik diktira, ali imali ste mogućnosti, neki amandmani su uvaženi, zapravo gotovo svi prigovori koji su uvaženi su ušli u strategiju. Pa baš zato da dobijemo strategiju razvoja, kolega, jer ovo je strategija razvoja i mislim da se možemo složiti da i strategija obrazovanja zapravo proizlazi cjelokupni razvoj. To ću nešto više reći o tome i u mojoj pojedinačnoj raspravi. Dakle, ja bih volio da se možemo složiti i ne tu natjeravati sa tehnikalijama, nego da je ovo bitan dokument i jako mi je drago da ćemo imati periodičke prilike pratiti njegovo ostvarivanje i mijenjati ga, bilo koja Vlada, ova, sljedeća i sve one koje će doći nakon toga. Hvala. Potpredsjednik Željko Reiner, odgovor na repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Hajduković, varate se ako mislite da su to samo tehnikalije. Zanimljivo je kako sad se čine da su to tehnikalije, u nekim drugim situacijama se doslovno hvatamo za zareze. Nisu to tehnikalije, to je istina. Istina je to da nije u redu da mi raspravljamo ovdje mimo poslovnika, a to raspravljamo i želim to još jedanput reći i ponavljat ću više puta to jer ako nije Vlada mogla osigurati svoje predstavnike koje je ona predložila ovdje, mislim da nije čak ni korektno stavljati zamjenika ministra koji nije ovlašten nastupati pred ovim Saborom da čita nečiji tuđi tekst. To jednostavno nije korektno. Ako je to stvarno svima tako na srcu kao što vi kažete i neki vaši kolege, ja mislim da treba biti svima na srcu, ja mislim da je to silno važno, da je strategija obrazovanja silno važna, ja se slažem s vama da nije dobro da se do sada mnoge strategije nisu donijele, ali mi nismo ni puno važnije strategije donijeli pa se svejedno upuštamo u neke strategije koje su zapravo segmentalne. Mi nemamo strategiju razvitka Hrvatske, nemamo. Mi nemamo strategiju gospodarskog razvitka Hrvatske, mi je nemamo. I to je isto jedan problem. Ja se s vama apsolutno slažem, međutim vraćam se na stvar, nisu to ni izdaleka samo tehnikalije kad se jasno krši zakon i kad se krši Poslovnik ovog Sabora. Hvala lijepo. Poštovani gospodine Reiner, vi ste više puta u svojoj raspravi istaknuli da ovdje gospodin zamjenik ministra, Roko Andričević, nije ovlašten nastupati ni ovdje predstavljati prijedlog zakona pozivajući se na odredbu članka 174. Poslovnika jer da je Vlada dužna odrediti tko će u njezino ime govoriti pred Saborom i prije toga pred radnim tijelima. Morate znati da je ova strategija upućena Hrvatskom saboru 03. srpnja 2014. godine, dakle kada gospodin Roko Andričević još nije bio imenovan zamjenikom ministra. Međutim to je čak manje važno. Mislim da ste zaboravili, a toliko pledirate na zakon i poštivanje zakona, na temeljni zakon, Zakon o sustavu državne uprave, članak 40., stavak 4, vidim da već dižete odgovor, niste ni čuli što ću vam ja reći, zamjenik ministra, pa molim vas poslušajte, zamjenik ministra, to je generalna norma koja nastupa u svakom slučaju. Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti, spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. Dakle, u svakom slučaju kada nema ministra, spriječen je, nastupa njegov zamjenik … po samom zakonu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, potpredsjednik Željko Reiner. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Pa uvažena gospođo zastupnice, Ingrid Antičević, prvo, o tome nije ovaj Sabor obaviješten. Ja bih se mogao složiti s vama da je iz Vlade došla obavijest u tom smislu, ali nije, ali naravno nije. Međutim ponovo dolazimo do onoga što ja zastupam, a vi očito ne, a to je da je u ovoj državi već dugo godina Sabor zapravo ono vrhovno tijelo,a ne Vlada. Vlada proizlazi iz Sabora, Sabor imenuje Vladu i Sabor je izravno izabran od naroda, a Vladu izabire ovaj Sabor. To nažalost u ovoj današnjoj političkoj situaciji već gotovo tri godine nije tako i to je žalosno. Pa i ova prilika samo pokazuje da je tome tako i samo je još jedan dokaz te žalosne činjenice. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega Reiner ja bih zaista apelirao na vas, na sve kolege u Saboru da prestanemo raspravljati o tome zašto je zamjenik ministra ovdje i da se koncentriramo na ovu temu. Poštujući dignitet 120 stručnjaka koji su upravo samo zato što su stručni ljudi bez ijedne kune izradili ovu strategiju. Koncentrirajmo se na ovu strategiju jer ona je zaista strategija svih strategija, strategija o kojoj ovisi razvoj Hrvatske države. Prestanimo govoriti nemamo ovu strategiju zašto donosimo ovu. Pa znate i sami kada god smo donosili zakoni koji su se ticali obrazovanja i znanosti u protekle 2,5 godine da je vaša primjedba bila nemojte donositi zakone jer nemate strategiju. Sada imamo strategiju i opet nije dobro što imamo. A podsjetio bih vas kao akademika, člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, da je HAZU izradila smjernice koje su bile osnova za izradu ove strategije, da su u pripremi ove strategije konzultirani svi ministri koji su bili iz redova HDZ-a, koji su bili na sastancima u ministarstvu od prof. akademika Kostovića preko gospođe Ljilje Vokić do posljednjeg u nizu gospodina Fuchsa koji su podržali ovu strategiju i na sastancima koji su bili zatvoreni za javnost dali apsolutne pohvale strategiji, ali čim se rasprava otvori za javnost moramo se svesti opet na jeftine političke poene, a znamariti suštinu ove strategije za koju je zaista bilo potrebno da hrvatskoj javnosti pokažemo jedanput da u ovom Saboru možemo razgovarati bez jeftinih političkih poena i demagogije.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ja mislim da bismo apsolutno trebali razgovarati bez jeftine političke demagogije i da bi trebao postojati konsenzus, ali za konsenzus uvijek trebaju dvije strane, ali nažalost vaša strana u pravili uvijek izostane u tom slučaju. Kada ste spomenuli imena, pa evo vi ste to potegnuli, na prvim stranicama su navedena 192 imena u ukupno 25 tijela. Međutim kada se usporedi tih 192 retka sa brojem autora onda se vidi da ih je 137 od kojih se 30 imena ponavlja ukupno 85 puta, vjerojatno je i to trebalo dati na težini na što se vi odnosite. Ali nije to uopće važno, ja se slažem, ugledna imena slagala su ovu strategiju,međutim mi govorimo o produktu. I naravno HAZU je dao početne elemente, svi su to ljudi dobronamjerno napravili, međutim mi govorio o produktu. Da li je produkt uistinu strategija? Vi znate dobro kako izgleda recimo finska strategija, znate koliko stranica ima finska strategija, ona nema 190 stranica. Prema tome o tome govorimo i ja se slažem ako ćemo govoriti govorimo upravo o tome, a ne floskulama, a ne pričama o tome kako je strašno puno uglednih ljudi to napravilo i sada mi svi trebamo biti oduševljeni s time. Pa zato smo ovdje da o tome razgovaramo. Hvala lijepa. Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Reiner, jedna od vaših većih primjedbi u izlaganju je bila o tome kako ova strategija prelazi svoje okvire i odlazi u nadležnost onih dokumenata koji bi trebali proizaći iz strategije koliko sam ja to shvatio. Dakle ono što je ovdje jako bitno da strategija vrlo jasno definira ciljeve, taj disbalans o kojem vi govorite da nije svaki cilj popraćen mjerama nije toliko ni bitan jer ako promatramo samo suštinu na čemu strategija počiva, a to je uvijek analiza. Mi danas imamo društvo u kojem postoje mnogi članovi ovog društva koji unatoč završenom formalnom obrazovanju nemaju dovoljne kompetencije da bi sudjelovali na tržištu rada. I s druge strane postoji ovdje jedan veliki broj stanovništva koji nema ni to formalno obrazovanje, tek niže stupnjeve obrazovanja. Uspješnost svakog društva se zapravo zasniva na tehnologijama, inovacijama i kada govorimo o razvoju nekog društva govorimo o tehnološkom stupnju na kojem se nalazi. I onda se možemo naći u začaranom krugu kako vi kažete. Ako vi odlučite pravo da se donosi strategija obrazovanja zbog toga što druge strategije nisu donešene onda možemo reći ovako zadovoljni smo stanjem koji imamo pa nećemo mijenjati ništa u obrazovnom sustavu nam takve potrebe u ovom trenutku nisu. zapravo onda ćemo uvijek ostati u takvom stanju u kojem se nalazimo. I mislim da je pomalo ovako i pretjerano vi ste kao vidoviti Milan rekli da Vlada donosi ovu strategiju da bi kasnije kada dođemo u poziciju mogli s njom mahati. Mislim da je to pretjerano i da to doista nije potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi zastupniče krenimo od kraja, da, to mislim, a vi ćete me razuvjeriti kada ćete za koji dan glasovati o rebalansu proračuna. pa ako ćete znanosti i obrazovanju dati trostruko više novaca, ja ću vam javno ovdje se ustati i priznati da sam bio u krivu. To je jedno. Drugo, rekli ste da na temelju analize i da treba postojati analize, to je bio jedan od problema ove strategije prof. Budak koji jako dobro zna da sam ja to stalno tražio i predbacivao je to napravio i ta je analiza napravljena ali tek nakon svega, ona je napravljena post festum umjesto da je prvo napravljena. A o nekim stvarima iz te analize isto bi se dalo govoriti, a vjerojatno ćemo i o tome govoriti. Međutim vraćam se na prvo što ste rekli da nije važno što postoji diskrepancija, da nije važno što postoje ogromni ciljevi koji nemaju nikakve podciljeve i neki puno manji koji imaju strašno puno podciljeva. čujete, ako takve diskrepancije postoje onda se trebamo pitati koji je razlog njima i je li to najbolje rješenje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Reiner raspravljali smo prije nekih godinu dana o Strategiji razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj i tada smo imali sličnu raspravu. Znamo da nakon tog usvajanja, te Strategije zdravstva koju je usvojila saborska većina, dakle pozicija u kojem smjeru i kako se razvija zdravstvo u Republici Hrvatskoj i da ta Strategija zapravo i nema nekog značaja u razvoju zdravstva u Republici Hrvatskoj. No kada govorimo o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije onda je najbolje priupitati one koji rade u obrazovanju. Imam puno prijatelja u školama, učitelja, nastavnika, profesora i vjerujte mi gotovo svi oni da imaju ikakvo drugo mjesto s obzirom na podcjenjivanje i s obzirom na plaće i s obzirom na status svoji koji imaju rado bi pobjegli iz toga sektora. Kako provoditi strategiju ako nemate osigurana materijalna sredstva za provođenje strategije? Nikako. Dakle to je dokument koji zapravo u neku ruku je, neću reći apsurdan ali tako visi u zraku. ovdje i kako ste sami rekli i našega ministra koji je ipak nekakvo osvježenje u ovom Vladi, ajde možda sam pretjeran ako kažem ili svojevrsno osvježenje poput Pape Franje u Vatikanu je li ali možda je pretjerano o tome govoriti ali evo nema ga i voljeli bismo s njime kao što ste i vi rekli porazgovarati što kažu u brk da kažemo sve ono što zapravo ovu Strategiju, da je ova Strategija teško provediva, sve što je ovdje zapisano. To su popis lijepih želja i ništa više. Hvala lijepa. dobro je da ste spomenuli jednu drugu strategiju jer po tome se upravo vidi ono što smo mi ukazivali i što smo i pisano tražili od predsjednika Sabora a to je da se donese način na koji se trebaju donositi u ovom Saboru strategije jer one se donose na potpuno autarkičan način i potpuno različito. Evo najbolji primjer su vam ove dvije strategije. Strategija razvitka zdravstva je bila ovako debele knjiga od kojih je čini mi se zadnjih 14 ili 17 strana samo bila vizija budućnosti, sve ostalo je bila analiza sadašnjeg stanja. Ova Strategija je 180 stranica vizije budućnosti bez obzira slagali se mi sa njom ili ne, sa dijelovima ili ne itd. a uopće nema analize sadašnjeg stanja koja je onda isproducirana tek kasnije. I to najbolje pokazuje koliko postoji nesređenost u tom problemu strategija koje sve ovaj Sabor donosi. Sve ovaj Sabor donosi. I zato smo mi pledirali da se napravi metodologija strategija, struktura, nomotehnički izražaj, trajanje strategija. Jer neke od tih strategija koje smo mi donosili su recimo traju 30 godina, neke traju 5 godina, potpuno različito od jedne do druge itd.. I to smo tražili da se to napravi, da se prekine sa ovakvim stanjem gdje se svakom dokumentu može prilijepiti etiketa strategija, ne govorim sada konkretno o ovom dokumentu nego o raznim drugima koji to neki uopće nisu. Neki su planovi razvitka, neki su programi, neki jesu strategije itd.. Hvala lijepo. Marin Jurjević, replika. To je Zakon o sustavu državne uprave, o tome je govorila nešto moja kolegica Ingrid Antičević-Marinović. U uređenim parlamentarnim demokracijama nije zakonodavna vlast iznad izvršne nego postoji ravnoteža između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti. Loše je da zakonodavna vlast izgubi karakter dakle vlasti koja je u ravnoteži sa tim vlastima ili bilo koja druga, ali dakle niti jedna od ova tri oblika vlasti ne bi smjela biti iznad druge druge dvije vlasti ukoliko se radi o pravim demokracijama. Treće, vi se govorili čini mi se neutemeljeno o tome da se ova Vlada pa i ova saborska većina ne pridržavaju zakona i to kako vi ste rekli čini mi se redovito. Ja bih vas ipak podsjetio da ste vi govorili to u ime stranke koja je nepravomoćno osuđena za teško kršenje zakona ili narodski rečeno za pljačku i da je to jedinstven slučaj u političkoj praksi Europe pa i svijeta rekao bih. Dakle, malo odmjerenosti ne bi falilo nikome od nas. Ja vas posebno cijenim ali šta ja znam, volio bih da budete odmjereniji u vašim konstatacijama. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Naravno da ćete vi odvući stvari u drugo ali evo, evo vam jedan argument kako se postupilo protuzakonito. Ovaj Sabor je protuzakonito prošlog petka izglasovao novo Nacionalno zdravstveno vijeće a da je staro Nacionalno zdravstveno vijeće imalo svoj mandat koji je zakonski određen 4 godine, nikakvim zakonom utemeljenim razlogom ono prethodno nije razriješeno, što zakon traži, potpuno zanemarujući zakonske odredbe izglasovalo se novo politički podobno zdravstveno vijeće. Evo friški primjer izravnog kršenja zakona od strane ovog Sabora. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnik Linića, Vukšića i Hodžića kolega Branko Vukšić. Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra, profesore Budak, kolegice i kolege. Niti za jednu od dosadašnjih rasprava nisam utrošio toliko vremena za pripremu, niti za jednu raspravu nisam pročitao toliko različitih stavova u niti jednoj raspravi nismo imali prilike polemizirati, ukrstiti mišljenja ili usuglasiti se s više stručnjaka od ove današnje rasprave o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Na jednoj strani zastupnik uglavnom političar općeg tipa, a na drugoj stotinjak stručnjaka, profesora, doktora znanosti, na čelu s profesorom Nevenom Budakom. Stručnjacima dvije godine rada na strategiji, a nama tek obzirom na sve ostale obveze i dužnosti koji dan ili najviše koji tjedan za pripreme. Priznajem, poprilično neravnopravno nadmetanje ili utakmica, pa makar ona bila i prijateljska. Strategiji obrazovanja pristupio sam jednako kao i prema intrigantnoj knjizi čiji sadržaj naslućuje. Od čega će autori strategije krenuti? Nema dvojbe, od detaljne snimke stanja a na nju će se nadovezati usporedbe s nama sličnima, s najboljima ili možda najgorima. Prevario sam se, nema detaljne snimke stanja. O tome što stručnjaci, znanstvenici, profesori, nastavnici, učenici i studenti misle o hrvatskom obrazovnom sustavu, o hrvatskoj znanosti i tehnologiji, o stanju stvari, pokušao sam saznati iz raznih drugih izvora. Došao sam do saznanja da u znanosti i obrazovanju nitko nije zadovoljan. Učenici i studenti se žale da su preopterećeni gradivom, nastavnici i profesori se žale da su ili slabo ili minorno plaćeni zbog čega su i štrajkali, a privrednici u proizvodnji se žale da i škole i fakulteti ne dobivaju kadrove koji su kadri samostalno raditi. A o stanju u znanosti pak svjedoče riječi u svijetu priznatom i cijenjenog Ivana Đikića, citiram: "Stanje u hrvatskoj znanosti je kritično jer se sustav urušava iznutra. Ne postoji kritična masa koja želi promjene. Većina podržava status quo, grčevito se bore za dosadašnje beneficije, a malo mare za znanstvenu izvrsnost. Postoji manji broj požrtvovnih znanstvenika koji postižu vrijedne rezultate, no oni su u ogromnoj manjini. Međutim, oni koji zadržavanjem sadašnjeg stanja gube najviše jesu mladi znanstvenici. Oni kvalitetni u sve većem broju odlaze u inozemstvo, a oni koji ostaju u Hrvatskoj gube nadu da će se nešto promijeniti pa prihvaćaju kompromise i gube svoje vlastite ideale i vizije." Mislim da je ovom nepotreban komentar. Iako 9 od 10 profesora tvrdi da su učenici i studenti preopterećeni činjenicama učenje napamet, iako to tvrde i bivši ministri i sadašnji ministar, ništa se ili jako malo se mijenja. Kako je moguće da su svi protiv bubanja, a nitko ništa ne poduzima da bubanje u školama i fakultetima ne bude ili da ga bude u prihvatljivijoj mjeri. Ili zbog čega se u školama i na fakultetima sustavno i namjerno zapostavlja problemski pristup i primjena stečenih znanja u praksi. Zašto je to tako? Na to pitanje nije teško dati odgovor. Svaka Vlada, a o tome se govorilo i prije, svaki ministar od najmanje lošeg do najgoreg imaju svoju viziju obrazovanja, ali niti jedna Vlada i niti jedan ministar nije ostavio dubok reformatorski trag. Manje loši uspijevaju, često ne i svojom krivicom, dotjerati stvar do pola. Lošiji ostaju na obećanjima i nesustavnim rješenjima. A za napraviti dobru Strategiju znanosti i obrazovanja, strategiju koja bi bila vodilja u najznačajnijem segmentu jedne zajednice, znanosti i obrazovanju, temelju gospodarstva i proizvodnje te što je najvažnije zdravog, moralnog, pravedno društva, ne smije biti vlasti i opozicije, lijevih i desnih. Strategija se mora zajednički promisliti i zajednički usvojiti te naravno realizirati u više mandata s više vlada. U jednom od tekstova u visokom obrazovanju uvažena profesorica se nekoliko puta poziva na uzoran američki obrazovni sustav koji je naravno u nas neprimjenjiv i kojeg bi Finci i Norvežani uzeli kao primjer koji ne treba slijediti evo i zašto. Uz 7 milijuna nepismenih Amerikanaca više od 25 milijuna ne zna dovoljno dobro čitati da bi ispunilo molbu za zaposlenje, oko 50 milijuna čita poput učenika u 4. ili 5. razredu osnovne škole. I što je zapravo istina o američkom obrazovnom sustavu koji je uzor našoj profesorici? Istina uopće nije bitna i što je zapravo, istina uopće nije bitna. U najvećem dijelu ove naše netko će reći i moderne kulture, a naročito u politici uspijevaju oni koji stvaraju najuvjerljivije maštarije ili obmane. Onoj staroj nemodernoj kulturi korijeni su u znanju, u proizvodnji, u naravi. Novoj kulturi su korijeni u potrošnji, u osobnosti. Pomak je to od čvrste, danas u potpunosti potisnute moralnosti prema vještini i lukavstvu. Znanje, rad, čestitost i hrabrost ustuknuli su pred šarmom opčinjavanjem i dopadljivošću i to zato što se elitna sveučilišta s prezirom odnose prema poštenoj, intelektualnoj ljubopitljivosti i znatiželji koja je naravno nepovjerljiva prema autoritetu. Takvi i najelitniji fakulteti organizirani su na način da u središte svoga interesa stavljaju usko specijalizirane discipline u službi jedne jedine, kažu do sada najuspješnije ideologije, one neoliberalne koju ne treba ili koju se točnije ne smije propitivati. Nije na odmet reći da je nedavni krah gospodarskog pa i političkog sustava usko povezan upravo s nasrtanjem na humanističke i društvene znanosti. Ti su nasrtaji u Hrvatskoj tek u povojima, u naznakama, ali su te naznake zaogrnute velom krize sve učestalije. Ne može obrazovni sustav biti podređen jedino tržištu. Građanima Hrvatska mora dati ili pružiti više od onoga što tržište traži. Trebamo školovati ljude koji će kritički preispitivati društvene i političke procese. Školska pouka se ne smije zadržavati i ograničavati tek na vještinama, moraju se poučavati vrijednosti. Teodor Adorno je u SAD obrazovanje nakon Auschwitza napisao da je moralna korupcija koja je i omogućila provedbu Holokausta preživjela uglavnom nepromijenjena, te da se mora otkriti, ispitati i provesti kritika mehanizma koji su ljude učinili sposobnima izvoditi nedjela poput onih u Auschwitzu. Današnji prevladavajući sustav zvan korporativna demokracija ili korporativizam svodi se na gušenje sposobnosti moralnog odabira i uklanjanje pojedinca kako bi ga se silom uključilo u prividnu skladnu zajednicu, a to se efikasno čini upravo obrazovnim sustavom. A taj sustav obučava ljude kojima je zadaća proanalizirati rješenja, pronalaziti rješenja koja će odražavati upravo korporativizam. Naravno, obrazovati se treba i za tržište rada, ali i za naročito na sveučilištima zadovoljavanje društvenih potreba. Ne smijemo nikad smetnuti s uma da obrazovanje služi i za istina sve manje zadovoljavanje osobnih potreba. Strategija progovara na vrlo prihvatljiv način i o cjeloživotnom obrazovanju, jer inicijalno obrazovanje nije nikad bilo dostatno, a naročito ne danas u vrijeme brzih promjena zato učiti moramo cijeli život. Moramo se dokvalificirati, prekvalificirati, doškolovati, neprestano stjecati nova znanja. Osim što kroz osnovnoškolsko i srednje školsko obrazovanje djeca, mladi ljudi moraju steći kompetenciju poduzetnosti. Najvažnije je naučiti ih kako učiti, najvažnije je kako se sami mogu educirati, na koji način mogu biti i uspješni autodidakti. Iako se u obrazovanju sve više teži kompetitivnosti, zašto kompetitivnost nije na osobitoj cijeni u politici u kojoj po onoj poznatoj Lenjinovoj floskuli svi mogu sve i bez učenja i bez muke i bez nauke. Kako je sve teže predvidjeti koja će nam zanimanja i koje vještine trebati za 10 ili 20, a još manje za 50 godina moramo dobrim sustavom obrazovanja oboružati generacije osnovnim temeljnim znanjima bez kojih nema brze i dobre primjene, a niti bome promjene. Kako u Hrvatskoj sustav funkcionira poput raštimanog, priučenog orkestra kojemu dirigenti neprestano mijenjaju note iako često ni sami ne znaju te note pročitati nije mi jasno zbog čega ne učimo od drugih boljih, iskustveno naprednijih. Zar je toliko komplicirano proučiti finski, kažu najbolji model na svijetu, taj model obrazovanja. Ne vjerujem u to da je on neprimjenjiv u Hrvatskoj tim više što je školovanje učenika i studenata jeftinije u Finskoj za 30% od školovanja učenika i studenata primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama. I naravno, u Finskoj je školovanje uistinu besplatno. U nas nije besplatno ni obavezno osnovnoškolsko obrazovanje, jer nije besplatan prijevoz, nisu često besplatne knjige, nije besplatna prehrana u školi, nije besplatan osnovni pribor. Problem je reći će mnogi novac. U krizi smo, no nismo li u krizi zato što se odnosima prema obrazovnom sustavu kao prema potrošnji katkad i kao prema luksuzu. Hrvatska je u obrazovanje u 2012. uložila manje nego 2002. kada je za obrazovanje izdvojeno 3,71% BDP-a. Europskim i svjetskim standardima počeli smo stremiti 2009. kada je Hrvatska za obrazovanje izdvojila 4,33% BDP-a. Ali već sljedeće godine korigira izdvajanje na balkansku mjeru. U 2013. u obrazovanje je uloženo 3,21% a u ovoj godini će to biti tek mrvu više od 3%. U 2015. se na žalost ćemo spustiti ispod 3%. Koliko za obrazovanje izdvajaju druge europske zemlje. Najbogatije i najsocijalnije najviše, ali najbogatije su zato što za obrazovanje izdvajaju najviše. Danska ulaže u obrazovanje gotovo 9%. Krizom potrešeni Island gotovo 8%, Švedska i Norveška više od 7%. Ulaganje im se višestruko isplati. Pa i susjedna Slovenija ulaže u obrazovanje gotovo dvostruko više od Hrvatske što čine i Estonija i Litva i Letonija. Razlike u rastu su očite. Svaka bi država pa tako i Hrvatska trebala imati koristi od besplatnog ili kao što je kod nas slučaj polu besplatnog obrazovanja. I ovako siromašni sa ovoliko skromnim izdvajanjem za obrazovanje, a sve pod izlikom da novca nema ponašamo se kao pijani milijunaši. Iako smo siromašni poput crkvenog miša školujemo primjerice liječnike za bogate Britance, za bogate Šveđane, za bogate Norvežane, za bogate Kanađane. Svi oni ubiru plodove naših muka i studenskih nauka, jer nakon školovanja visoko obrazovani mladi ljudi mogu birati burza ili inozemstvo. Ulaskom u EU vrata znatno bogatijih zemalja školovanim su mladim ljudima širom otvorena. Raspravljajući o predloženoj Strategiji obrazovanja i znanosti treba progovoriti, te se založiti za visoku autonomiju sveučilišta, ali prije svega onih koja daju rezultate. Policentričan razvoj Hrvatske za koji se verbalno zalažemo, a u praksi zakazujemo zahtijeva i osnivanje regionalnih sveučilišta i učilišta koja bi trebala biti i promotor i motor razvoja tih regija. No, u Hrvatskoj postoji više od 1300 studijskih programa. Ne treba ni spominjati da su mnogi slični. Nije problem ako su studiji slični, ako se preklapaju programima na različitim sveučilištima i učilištima. Ali na žalost, slični se studijski programi otvaraju i unutar istog sveučilišta, a to je neracionalno i konfuzno. Treba naravno preispitati postojeće studijske programe i utvrditi ima li ih previše i što je najvažnije zadovoljavaju li sadržaj. Dakle, veći je problem od broja učilišta njihovo profiliranje. Strategija inicira raspravu o karakteru, o duljini osnovnih škola opisani opisnim ocjenama i trebaju li one uopće postojati. Finci nisu skloni bilo kakvom ocjenjivanju već jedino i uvijek učenju, odnosno podučavanju. Treba li državna matura i kakva i ako treba kakva. Nameće se ponovno pitanje zbog čega se na maturi provjeravaju samo stečena znanja, a zašto se ne utvrđuju i stečene kompetencije. Zbog čega se na samom pragu fakulteta sve svodi na memoriranje činjenica. Posebno poglavlje strategije je Bologna o kojoj se ovih dana vode polemike na najvišoj razini. Svi se slažu da je Hrvatska, primjena Bologne loša, te da ju treba mijenjati, ali nitko ne preuzima odgovornost za to što je loše učinjeno i za to što su generacije studenata zakinute. Tko je odgovoran za to što je zakinuta i Hrvatska? Pune je dvije godine trebalo da uopće dođe u Saboru do rasprave o strategiji koja sada pri kraju mandata Milanovićeve vlade ne bi trebala na brzinu, naročito ne bez dogovora i suglasnosti svih, usvojiti pukim preglasavanjem. Ako dođe do preglasavanja nova će vlast strategiju ignorirati i po starom lošem običaju početi raditi na svojoj novoj strategiji koja opet neće obvezivati onu drugu ili treću vlast. Promašaji su to koji su naudili mnogim generacijama. Iako o promašajima bolonje jedno piše na papiru, drugo se provodi u praksi, svi sve znaju, nitko ništa neće ni da se šteta što prije popravi. A najprije treba popraviti generalni stav prema znanosti i obrazovanju, i stav politike prema obrazovanju, ali i stav znanstvenika, odnosno profesora prema sustavu u kojemu radi. Željko Jovanović, replika. početku izrade strategije prethodio je vrlo detaljan analitički rad a naravno da u prvoj verziji koja je došla u Sabor taj dio nije u tom dokumentu jer bi stranica bilo preko 500. Ali analitička podloga postoji, temeljem te analitičke podloge utvrđeni su ciljevi i smjernice a iz toga je onda i proizašao cijeli tekst koji nam se nalazi na klupama. I zapravo ja bih volio da jednog dana gospodin Budak i članovi operativnog tima zapravo kažu detaljno kako se radila ova strategija jer je to primjer kako strategije u Hrvatskoj treba raditi, kako se mogu angažirati kvalitetni ljudi i kako ne treba potrošiti milijune kuna za studije koje onda ostanu duboko zaključane u pojedinim ladicama. I da razbijemo jednu famu oko finskog modela. Dakle, Pasi Salberg koji je inače bio u Hrvatskoj i koji je pokušao unijeti neke promjene u hrvatski model obrazovanja ali ga je tadašnji ministar Primorac potjerao iz Hrvatske jer mu se nije dopalo kako je predlagao sam kaže prijatelji ne možete preslikati finski model, to nije cilj finskog modela. Proučite ga ali ga prilagodite sebi. Copy-paste neće donijeti rezultate. Branko Vukšić, odgovor na repliku. Ne mislim da je strategija, i o tome sam govorio, pripremala se 2 godine, pala s neba. I spomenuo sam da ju je radilo 100-njak stručnjaka i to stručnjaka pred kojima treba skinuti kapu. Međutim, u toj strategiji nedostaje analiza, nedostaje snimka stanja kako bismo mogli reći što ne valja i kako bi šira javnost bila upoznata s time što ne valja i to da kaže tih 100-njak stručnjaka što ne valja. Nedostaju rokovi, kada će se provesti? Ne slažem se s time da to treba biti lijepo napisan papir koji nikoga ni na što ne obvezuje. A ova strategija ima sve ima sve … da upravo to bude, da ostane mrtvo slovo na papiru kao što su mnogi dokumenti koji se usvajaju ovdje u Saboru mrtvo slovo na papiru. Dakle, nisam nijednom riječju rekao otiđimo u Finsku i preslikajmo finski model jer je to nemoguće jer je on specifičan. Ali sasvim sigurno da možemo naučiti od onih koji to bolje rade, možemo primijeniti njihova iskustva i njihova znanja na naše prilike. konačno strategija ima smisla samo ako se počne provoditi a sumnjam da će ovo biti ikad provedeno. Domagoj Hajduković, replika. i mjera i analitička podloga strategije a to je ako se ne varam i kolega Reiner tražio dakle jednu analizu postojećeg stanja. Apsolutno ste u pravu kada govorite da tehnička znanja i vještine koje naši učenici i studenti imaju kada završavaju svoje školovanje nisu zadovoljavajući. I reći ću vam to na dva primjera, samo želim ojačati vaše argumente. Recimo, u osnovnoj školi u višim razredima vam je čest slučaj da djeca jako teško, loše, neka čak i ne pišu uopće pisanim slovima. Isto tako imao sam prilike kao poslodavac susretati se sa diplomiranim ekonomistima koji ne znaju sastaviti ponudu ili ne znaju ispuniti opću uplatnicu. To je katastrofično! Ali zato nam ova strategija treba, po meni. Svaki ministar znanosti, obrazovanja i sporta dosada je pokušao biti reformista. I čime je to rezultiralo? Različitim ad hoc reformama koje u principu nisu zaživljavale. Pa ću vas podsjetiti na HNOS, bolonja koja je djelomično zaživjela itd. Srž problema je upravo u tome da u jednom mandatu ne možete učiniti ništa. I zbog toga nam treba strategija koja će nam postaviti ciljeve koje onda možemo i mi kao zakonodavac slijediti i na tome graditi naš budući sustav jer sustav je velik i sustav se ne može mijenjati preko noći. Svatko tko u njemu radi vam to može potvrditi. I na kraju, strategija nije pisana u kamenu. Naravno da se vremena mijenjaju i naravno da ćemo kada počnemo provoditi strategiju ako je usvojimo dobivati određene povratne informacije i u skladu s tim i resorni odbor u ovom Saboru, a onda i mi kao tijelo, dakle kao Hrvatski sabor ćemo je moći mijenjati, dopunjavati prema onome što se ukaže kao potreba ili što se ukaže da nije dobro ili definirano u strategiji ili da je provedba pokazala da se treba primijeniti drugi model ili nešto slično. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Branko Vukšić, odgovor na repliku. Štovani kolega mi se ustvari slažemo, razilazimo se u nekim detaljima tek. Da, slažem se, strategija treba. Međutim, strategiju u ovom Domu treba donijeti jednoglasno, konsenzusom. Jer da bi jedna Vlada, i sami ste rekli ne može provesti strategiju, prvo se trebamo dogovoriti koji su naši ciljevi za koje vrijeme koje ciljeve trebamo ostvariti i na to trebamo pod navodnicima svi "prisegnuti", obvezati se da ćemo sprovesti. Međutim, je li sve učinjeno u pripremi strategije ne samo s one stručne strane nego i s one političke strane? To je pitanje na koje ja ne znam odgovor, vjerojatno će dati odgovor kad se budu obraćali Saboru i zamjenik ministra, i profesor Budak i ministar ako dođe. I ne slažem se s onima koji misle da ne treba biti u dva čitanja strategija, ja mislim da ovdje smo otvorili raspravu i da danas trebamo o tome raspravljati i da treba obaviti konzultacije među političkim partnerima i da treba ono što nije dobro u strategiji ispraviti i donijeti je konsenzusom. Ako nema konsenzusa onda će, ponavljam opet to biti mrtvo slovo na papiru.

problematikom znanja koja se stiče u školama. Pa najjednostavniji primjer šta kažemo da visoko obrazovani ljudi sa naših fakulteta odlaze u svijet, nalaze posao govori o tome da se oni na neki način dobro obrazovani u tom ali bi sigurno mogli još i bolje. Znači nemojmo miješati problematike sustava po meni sa kvalitetom obrazovanja koje definitivno se može unaprijediti. Drugo, što se tiče kvalificiranja svih ministara, ja osobno kako sam u tom školstvu, ja mislim, evo između ostaloga profesor Flego da je bio dobar ministar, ali s druge strane mu je vjerojatno puno lakše bio posao, on je u to vrijeme bio samo ministar znanosti i tehnologije, dok današnji ministri imaju i obrazovanje, i sport i vjerojatno im je to jedan teret oko ovog dijela. Što se tiče bolonjskog procesa on je u problemima, još uvijek se traži, ali ja mislim iz razgovora sa ljudima sa sveučilišta i drugih zemalja, mislim da je to problem cijele Europe. Bolonjski proces kakav, što i kako je i problemi koji se nalaze u cijeloj Europi, a što se same Amerike tiče ona je toliko velika zemlja da tamo imate od onih koji su nepismeni do toga da na fakultetu nobelovci predaju. I tu mora se uzeti u obzir, dakle kada se nešto radi. I nikako se ne bih složio sa tvrdnjom da se radi kako ste rekli na ubijanju društvenih i humanističkih znanosti, nije mi jasno od kuda ta ideja. To što se potencira da moramo imati više fair technologies inženjering matematik. Dakle, to je definitivno potrebno, ali mislim da ni jednim propisom, ni jednim zakonom pa ni postupcima se ne ide prema tome da se društvene i humanističke znanosti na neki način smanje. Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Boljunčić, ja sam govorio o začetku ubijanja, govorio sam o svjetskoj praksi humanističkih znanosti, govorio sam o praksi koja se događa recimo primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je taj proces započeo, a nemojte misliti da neće završiti i na nama. Druga stvar koja, ne odlaze svi u inozemstvo, odlaze u inozemstvo najbolji, jer u inozemstvu se traži znanje, traži se sposobnost i sasvim sigurno da svi oni koji odlaze da se provjeravaju i nemojte misliti da smo toliko dobri da svi oni koji završe u Hrvatskoj fakultet da će naći posao vani. Bili bi smo predobri da je to tako, jer to ne rade i mnogo obrazovanije nacije i mnogo bolji ljudi koji su školovani na mnogo boljim univerzitetima. U ostalom, vi znate dobro da naših sveučilišta nema među prvih 400 tek smo, Zagrebačko sveučilište je 401 među 500 sveučilišta. Tako da o tome koliko je naš obrazovni sustav dobar, postoje različita mišljenja i o njima sam čitao, slušao, razgovarao sa profesorima, ona se razlikuju od vas, neki se slažu s vama. Zato jest ova problematika na dnevnom redu Sabora i tome treba A što se tiče ministara, kakvi su ministri bili malo prije je vaš kolega rekao da svi ministri nastoje biti reformatori, ni jedan nije bio reformator, ni jednog ministra prosvjete, znanosti neće upamtiti sljedeća pokoljenja, jer ništa novog nije donio Hrvatskoj. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Vukšić, osobno mislim da nije lako biti ministar obrazovanja, to je moje čisto ovako razmišljanje. Vi ste ovdje u svom izlaganju govorili o činjenicama o kojih se svi možemo složiti, a ja ponovno naglašavam one postoje u analizi i vidljive su. Jedna od važnih činjenica da kompetencije današnjih, posebno mladih ljudi koji izlaze, koji završavaju formalno obrazovanje nisu dovoljne da bi se zadovoljile one potrebe koje postoje na tržištu rada. Hrvatski petnaestogodišnjaci ostvaruju ispod prosječne rezultate u jezičnoj i matematičkoj pismenosti, te prirodoslovlju. Vi ste to spominjali da doista treba promijeniti pristupe poučavanju jer djeca danas u školama uče mnoštvo podataka koji istini za volju pitanje da li će im ikad više koristiti. Dakle, trebalo bi učiti djecu kako učiti. Ovdje piše ostatak, jedna rečenica koju sam osobno vrlo jako zamijetio, piše da smo mi tehnološki ovisno društvo. Dakle, kad govorimo o obrazovanju moramo govoriti o održivom razvoju. Jedan arhitekt uvaženi je rekao kakva je razlika između arhitekture nekad i danas? Nekad smo sporo crtali rukom, ali smo imali vremena misliti. Danas se crta brzo pa ostaje malo vremena za razmišljanje. Mislim da je to problem i u obrazovanju. Vi govorite o sustavu, odgojno obrazovanom sustavu, svijet oko nas se vrlo brzo mijenja, neki kažu stotinjak puta brže nego što se mijenja odgojno obrazovni sustav koji mora odgovoriti na te potrebe. Mi još uvijek imamo sustav ploče i krede u školi. E sad, da li je dobro uvoditi pametne ploče, da li je to dobro što je ovdje kolega Hajduković spomenuo, pa mi danas vrlo malo vremena pišemo, tko danas više koristi olovku i papir? Djeca u školi to koriste i dobro je da koriste, ali kasnije s vremenom sve manje i manje koriste olovku i papir zbog dostupnih novih tehnologija. U tom smislu odgojno obrazovni sustav je krut i teško se on mijenja, jer on zavisi od puno čimbenika a pitanje da li je dobro ga mijenjati jer to nosi opet onda i negativne posljedice. Evo Branko (Nezavisni)** Slično odgovor vama kao i kolegi prije. Uglavnom kolega Žagar slažemo se u dosta ovih tvrdnji koje ste vi izrekli. Nije lako biti ministar prosvjete i znanosti, slažem se s vama, to je sasvim sigurno jedno od najsloženijih funkcija u Vladi, naročito u društvu i državi u kojoj se još znanje testira kao luksuz. Mi režemo ono što je najvažnije, a to je novac za obrazovanje i za znanost. Znači, smatramo da je to nebitno i da je najlakše uskratiti prava učiteljima profesorima, platiti ih manje i tako pokrpati proračunske rupe ulagati u tehnologije koje razvijaju znanje, u alate koji omogućuju djeci razvoj u školama. i svaki ministar prosvjete koji pristane biti ministar prosvjete, a ugledni je profesor, treba mu skinuti kapu. Međutim, kad se već prihvatio tog posla, tad je i na meni kritika i javnost prati ono što rade. Sasvim sigurno da najnoviji ministar, novi ministar neće biti upamćen u hrvatskoj javnosti kao reformator jer reformaciju neće ni moći provesti jer će biti prekratko na tom položaju. On se prihvati onog što su svi pitali zbog čega, što mu je to trebalo, međutim zahvaljujemo se što se prihvatio i što je došlo do promjene na čelu ministarstva. Održivi razvoj, rekli ste, to će vjerojatno kolegica Mirela Holy više govoriti u svojoj raspravi, a da se obrazovni sustav brzo mijenja, to je točno, međutim ja sam govorio o onim temeljnim znanjima koje treba imati svaki učenik da bi upravo mogao slijediti te promjene. Pa uvaženi kolega Vukšić, ja se samo puno toga što ste vi rekli zapravo slažem, posebice se slažem s ovim što ste bili pred kraj rekli da je važno kad se donosi bilo koja strategija, da se barem pokuša postići konsenzus i da bi bilo važno postići konsenzus. Slažem se i sa time što ste rekli da je pogrešno gledati na znanost i obrazovanje kao na trošak jer to je ulaganje, ne samo u neposrednu budućnost, nego i u daleku budućnost. Nažalost takva percepcija uopće ne postoji, ali ni volja ne postoji i ponovo se vraćam na ono o čem sam ranije govorio, vidjet ćemo vjerojatno vrlo skoro, za koji tjedan kad će se ovdje glasovati o rebalansu proračuna za ovu godinu, a onda ćemo opet vidjeti nekakvih mjesec, dva kasnije kad će se glasovati u proračunu za sljedeću godinu, koliko će ovih divnih riječi koje sad će biti izrečene, jesu već izrečene, se pretočiti u stvarnost. Bojim se jako malo na temelju dosadašnjeg iskustva. Ono što ste rekli o analitičkoj podlozi, međutim, je vrlo važno još jedanput naglasiti. Naravno, logika stvari je da uvijek napravite prvo analizu, vidite dobre i loše stvari, loše idete mijenjati, dobre ostavite i nadograđujete i to je bio problem, nije … analitika, a i kao što je sam kolega Hajduković rekao, tek nakon odbora koji je bio u 7. mjesecu se pojavio onda analitička podloga koja nije imala 500 stranica, … /Govornik se ne čuje./ … ona ima ne čuje./ … ona ima 116 strana i nažalost neke od stvari, važne stvari na koje se strategija usmjerava nisu obrazložene ili barem ne dovoljno u toj analitičkoj podlozi, to je istina i to su činjenice. Hvala lijepo. Uvaženi akademiče Reiner, da slažemo se u tome, treba postići konsenzus, treba se dogovoriti kako će izgledati naš obrazovni sustav i kako će ga iduće Vlade i u kojim rokovima provoditi jer ako ne postignemo taj dogovor tada, ponavljam po ne znam koji puta, će to ostati mrtvo slovo na papiru jer će iduća Vlada koja sasvim sigurno neće biti ista kao što je danas, početi raditi svoju strategiju jer za ovu vjerojatno neće glasati ako se ne postigne konsenzus. Da, istina će doći na vidjelo upravo kao što ste rekli pri glasovanju rebalansa proračuna i pri glasovanju za proračun u 2015. godini gdje se predviđa da će pasti ispod 3% BDP-a ulaganje u obrazovanje. Mislim da je to porazna činjenica i nemojmo misliti da će Hrvatska stati na noge, da će Hrvatska izaći iz krize gurajući znanje, gurajući znanost i obrazovanje na margine. Upravo sam govorio koje su zemlje najrazvijenije, upravo one koje najviše ulažu u obrazovanje i znanost. I mislim da pametnom dosta. Ingrid Antičević-Marinović, replika. se sumnja da neće biti provedena. Međutim, zato smo upravo mi da kontroliramo upravo provedbu i zakona i ove strategije za koju vjerujem da će biti usvojena. Međutim, to je manje važno. Posebno mi je značajno što ste rekli i mislim da to treba afirmirati, u školama, dakle ne uči samo za tržište i opremljenost, nego i kako djeca uče. Mislim da to treba stalno ponavljati, kao što je profesor Krapac jedanput malo šaljivo rekao, da kao odgovoran student znao je da ne treba postavljati neodgovorna pitanja. Međutim, upravo kad vidite u ovoj strategiji i odanost i opredijeljenost za uvođenje građanskog odgoja u školi, prvi je odgovor na to. Nama ne trebaju građani kao podanici, nego kao građani svjesni svojih prava i svjesni svojih obveza. To je jako značajno, ne samo za školovanje, nego i kasnije za u budućnost. Zašto se netko opredjeljuje? Nije samo sloboda da se netko slobodno opredijeli za nekoga ili za nešto, nego zbog čega se on to opredjeljuje, a to upravo omogućava kritičko raspravljanje, zato mi se čini da nije, i vi to posebno ističete, da se ne uče samo za tehničke predmete, za nešto što je potrebno odmah tržištu, nego kritičko razmišljanje koje je jedino odgovorno i koje je jedino takav način čini i vuče jedno društvo naprijed. Hvala. zašto sam rekao da sumnjam da će se ova strategija provesti, pa upravo zbog toga što se donosi na kraju mandata. I druga činjenica koja govori u prilog toj tezi je što nije postignut politički dogovor ako nije postignut politički dogovor, vi ste preiskusna političarka znate dobro, da tada sve ono što se donese ostaje mrtvo slovo na papiru. Naravno da sve ono što će biti dobro treba podržati, treba podržati, međutim vidjet ćemo kako će i tijek rasprave i samo glasanje što će donijeti. Najvažnije da je upravo to u obrazovnom sustavu kako djeca uče, kako djecu pripremamo. Da li je pripremamo da budu samo mašine koje pamte ili ih učimo da budu ljudi koji razmišljaju i koji kritički propitaju odnose u društvu, to je vrlo važno. Neoliberalni kapitalizam je protiv takvog obrazovnog sustava u kojem se kritički propituje ono što je postalo svetinja, ono čega boljeg nema, a to je neoliberalni kapitalizam, najveća laž i obmana. Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Vukšić s pravom sumnjate u provedivost ovog dokumenta jer u samom dokumentu među ostalom stoji poticanje na veće izdvajanje iz državnog proračuna. Dakle treba poticati da se izdvajaju veća sredstva iz državnog proračuna za realizaciju ove strategije. Naravno da će to biti test koji će jasno pokazati da ova strategija zapravo nema smisla i da je neostvariva jer već kod sljedećeg izglasavanja proračuna će biti jasno da se neće više izdvajati. Ali ja bih postavio jedno pitanje koje je čini mi se ključno za provedbu ove strategije. Tko nju treba provoditi u konačnici? Nju treba provoditi prije svega oni ljudi koji su u tom sustavu dakle učitelji, nastavnici, profesori koji su danas na marginama društva koji su marginalizirani, čiji dignitet je potpuno ugrožen, koji jedva spajaju kraj s krajem. Imate i negativnu selekciju u tim sustavima upravo zbog toga. Koga ćete vi privući da da najbolja znanja mladim ljudima i da ostanu u tom sustavu, kada se ugrožavaju svakodnevno pa i vrijeđaju i iz samog sustava o kojem danas govorimo i vrijeđaju se nastavnici, profesori, učitelji. Pogledajte što govore na njihovim prosvjednim skupovima. Hoće li oni stvarno biti nositelji ove strategije? Ja sam uvjeren da ova strategija neće ih ni dodirnuti, neće ih ni dodirnuti, a kažem temeljne pretpostavke za realizaciju ove strategije je financijski okvir. Financijskog okvira ovdje nema niti ćemo ga imati. Bit će ugrožena temeljna prava kao što jesu, temeljna prava nastavnika, profesora su ugrožena potpuno danas nažalost u RH. naravno da svako društvo koje je svjesno svojih potreba da mora maksimalno ulagati u obrazovanje i činjenica je da to maksimalno ulaganje će se tek isplatiti možda za dva ili tri desetljeća, neće odmah imati efekta.

problemu koji nismo prije spominjali u raspravama do sada, a to je problem funkcioniranja sustava tko će biti nositelji provedbe tko će zapravo provoditi ovu strategiju, tko bi trebao provoditi ovu strategiju. Ova sumnja u provedivost strategije naravno da je pokrepljena upravo proračunom odnosno prema proračunu jer znamo da je proračun najjači politički dokument, a upravo taj politički dokument kaže da će se rezati i u prosvjeti i u znanosti. Ministar Lalovac hoda škarama od ministarstva do ministarstva i reže, sada je pitanje u kojim će ministarstvima rezati i što će rezati. Odgovor ćemo dobiti pri rebalansu proračuna i odgovor ćemo dobiti u glasovanju za proračun u 2015.godini. Kada se govori o zdravstvu, prosvjeti, znanosti tu ne bi smjelo kao što sam rekao u raspravi biti lijeve i desne strane, tu ne bi trebalo biti opozicije i vlasti. Trebalo bi donijeti jednoglasno, dogovoriti se pa taman da ti dogovori U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će kolegica Dunja Špoljar i Damir Tomić. Hvala potpredsjednice. Uvaženi ministre, zamjeniče ministra, profesore Budak, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Potrebe naslijeđene mogućnosti suvremene hrvatske škole se ne poklapaju, to što je očigledno da naše školstvo u materijalnom pogledu zaostaje za europskim nije opravdanje za neuspjeh. Ova činjenica je prije svega izazov odnosno motivacija. Da bi jaz između očekivanog i ostvarenog u hrvatskom sustavu odgoja i obrazovanja bio čim manji potreban je dobar okvir koji je u potpunosti jasan, primjenjiv i nedvosmislen. Za postizanje razine visokorazvijenih zemalja Hrvatska mora biti otvoreno, mobilno i inovativno društvo, iako je to zaista svima jasno vrijedi ponoviti, ne postoji najbolja škola na svijetu. Kada bi takva škola postojala onda bi svi kopirali i organizirali baš i upravo takvu školu. Takvu školu nije moguće stvoriti, naprosto nije moguće zadovoljiti jednim rješenjem očekivanja koja razni ljudi i razni narodi postavljaju pred školu. Što mijenjati, što unaprijediti, odgovor nije jednoznačan. Škole i njihovu opremu, udžbenike, nastavna sredstva i pomagala, strategije, metode, modele permanentnog obrazovanja učitelja, planove i programe, jednako kao i status obrazovanja, status učitelja i učiteljica, odgajatelja i odgajateljica, nastavnika i nastavnica, profesora i profesorica, ravnatelja i ravnateljica njihovom mjesto u sadašnjoj hrvatskoj stvarnosti. Neka načela a na njima počiva ova Strategija ne mogu biti stvar rasprave. Ona su temelj civilizacijskog obrazovnog minimuma, obaveznost općeg osnovnog obrazovanja, horizontalna i vertikalna prohodnost sustava, uključenost svi u sustav obrazovanja s posebnom skrbi za marginalizirane i isključene, obrazovanje utemeljeno na znanstvenim spoznajama, poštovanje ljudskih prava i prava djece, kompetentnost, profesionalna etika, autonomnost škole, kreativni učitelji i učiteljice, interkulturalizam i europska dimenzija obrazovanja. Strategija uvodi na velika vrata ne samo u sustav odgoja i obrazovanja nego kao koncept života i rada, cjeloživotno učenje odnosno cjeloživotno obrazovanje. Cjeloživotno učenje odnosi se na svaku aktivnost učenja tijekom cijelog života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima od rane mladosti do starosti, u svim oblicima u kojima se ostvaruje bilo formalno, neformalno ili informalno. Učenje je pri tome kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenim u mlađoj životnoj dobi. Ciljevi cjeloživotnog obrazovanja su ekonomske prirode, postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti. No, krajnji cilj je aktivna uloga pojedinca u društvu. Ti su ciljevi poticanje društvene uključenosti, razvoj aktivnog građanstva te razvijanje individualnih potencijala pojedinca. Moja današnja rasprava uglavnom će se zadržati u okvirima ranog, predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja dok će kolega Tomić iza mene nastaviti o visokom obrazovanju, znanosti i Jedan od ciljeva navedenog ranog predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i odgoja jest izmijeniti strukturu osnovnog obrazovanja što se u široj javnosti pokazalo najkomentiranijim dijelom Strategije. Valjalo se zapitati kada započeti i koliko bi trebalo trajati obavezno obrazovanje. Tek za usporedbu kako bi se pomicanje ulaska u sustav obaveznog obrazovanja i produljenje duljine trajanja ne samo opravdalo nego i prihvatilo kao nužnost o duljini trajanja obaveznog obrazovanja u Europi možemo govoriti u rasponu od 8 do 13 godina. Gdje 13 godina traje u Mađarskoj i Nizozemskoj, 12 npr. u Portugalu, Luxembourgu i Sjevernoj Irskoj, 11 u Malti i u Engleskoj, u Škotskoj i Walsu dok 9 godina traje u Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Estoniji, Litvi, Austriji, Sloveniji i Finskoj a 8 godina samo u Hrvatskoj i Turskoj. U Luxembourgu i Sjevernoj Irskoj djeca u školu kreću već sa 4 godine, u Cipru sa 4 godine i 8 mjeseci. Sa 7 godina u osnovnu školu kreću mali Bugari, Estonci, Litvanci i Finci no u svim tim zemljama obavezno obrazovanje traje 9 godina. Produljivanje obaveznog obrazovanja i raniji ulazak u obavezno obrazovanje podići će obrazovne mogućnosti svakog hrvatskog učenika i kao takvi postati će učenici Europe. Također ću pozdraviti strateški cilj podići kvalitetu rada i društvenog ugleda učitelja. Podsjećam na rezultate PISA od prošle godine. Hrvatski su 15-godišnjaci na ljestvici provjere znanja i vještina učenika iz 65 zemalja svijeta našli su se na 40.-tom mjestu iz matematičke pismenosti, 34 iz prirodoslovlja i 35 po čitalačkoj pismenosti. Prvi na listi među pola milijuna učenika u svijetu su srednjoškolci kineske provincije Šangaj zatim Singapur i Hong Kong. U Singapuru prosječni razredni odjel ima 36,5 učenika u Hrvatskoj 20. A učitelji u prosjeku tek 9,7 godina staža dok u Hrvatskoj imaju 15,5. Ali singapurski i kineski učitelji i učiteljice imaju nešto zajedničko. Iako su kineski učitelji slabije plaćeni, imaju dulji radni tjedan i više učenika u odjelu ono po čemu su apsolutno prvi u svijetu i gdje bi trebalo tražiti razlog uspjeha njihovih učenika je kolegice zastupnice i kolege zastupnici je ugled. Nedavno istraživanje je pokazalo da učitelji imaju viši status u Kini nego bilo gdje drugdje u svijetu i taj utjecaj redovno i koriste komunicirajući i surađujući sa roditeljima u cilju što boljeg obrazovanja učenika. Uloga učitelja odnosno učiteljice je neizostavna, znanje učiniti dobrim koje je dostupno svima te tako odgojem pripremiti dijete za društvo znanja. Kako je dosadašnje obrazovanje pozornost više usmjeravalo na stvari nego na ljude, više na materijalne vrijednosti i korist nego na unutarnju ljepotu i užitak to je odgovoran i težak zadatak. Učitelj mora znati dobro odmjeriti zahtjeve, prilagoditi ih i diferencirati ih prema potrebama i sposobnostima učenika. Jedno je sigurno dobra nastava proporcionalna je uloženom trudu i vremenu nastavnika odnosno učitelja i učiteljica. Zbog svega do sada nabrojenog vrlo je važno dostići još jedan cilj ove Strategije unaprijediti kvalitetu rukovođenja odgojno obrazovnim ustanovama. E sada ću ja malo preskočiti da bi kolega Tomić stigao, dakle Strategija o kojoj danas raspravljamo mora unaprijediti razvojni potencijal odgojno obrazovnih ustanova, provesti cjelovitu kurikularnu reformu, izmijeniti će strukturu osnovnog obrazovanja, podići kvalitetu rada i društvenog ugleda učitelja, unaprijediti će kvalitetu rukovođenja odgojno obrazovnim ustanovama, razviti će cjelovit sustav podrške učenicima i pokušati osigurati optimalne uvjete rada odgojno obrazovnih ustanova ustrojiti sustav osiguranja kvalitete. Škola nije samo mjesto u kojem učenici pohađaju nastavu, određen broj nastavnih sati dnevno, tjedno ili godišnje. Djeca su postala svjesna svojih mogućnosti i želja, zahtjevna prema istinskim znanjima i tehnologijama, potrebe su im sve veće, ali i značajno drugačije. Obrazovni sustav koji omogućuje fleksibilnost i stalan protok informacija, ali istovremeno osnovni alat je znanje, je znanje, a ne informacija. Dobar učenik dobrog učitelja cijelog života znanju pristupa i usvaja ga te ga dijeli i neprekidno koristi za osobno napredovanje. Tako postaje aktivan član društva znanja. Obrazovanje i znanost od posebnog su javnog interesa. Ova strategija daje pretpostavke, smjernice i plan razvoja za sljedećih 15 godina uz poželjnu reviziju svakih 2 do 3 godine, da obrazovanje u Republici Hrvatskoj svakome bude dostupno pod jednakim uvjetima u skladu sa sposobnostima. Država preuzima odgovornost za razvoj, upravljanje obrazovnim sustavom u suradnji s privatnim sektorom. Zbog svega toga klub SDP-a prihvaća, podržava i pozdravlja ovu strategiju i željno očekuje akcijski plan čim prije. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovu raspravu u ime kluba SDP-a nastavit će kolega Damir Tomić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa zamjenikom i poštovani kolega Budak, kolegice i kolege. Ja ću morat malo skratit svoju raspravu, kolegica je potrošila 10 minuta pa neću govoriti o znanosti i tehnologiji, govorit ću samo o visokom obrazovanju, ali svi znamo da je ono usko povezano jedno s drugim i trećim. Dakle kolegice i kolege, u skoro 25 godina Republike Hrvatske prvi put imamo strategiju obrazovanja, dokument na kojem je radilo više od 100 stručnjaka, ljudi koji su iznimno zainteresirani za kvalitetno obrazovanje i razvoj društva. Na početku mandata sam u jednoj raspravi istakao da je veliki gubitak što strategiju nismo napravili prije 20 godina jer bi ona već sada imala prve rezultate. Neki kolege su to isticali u svojim raspravama. Svoj osvrt bazirat ću na visokom obrazovanju, taksativno ću navesti ključne dijelove strategije tj. ciljeve, a za svaki cilj su definirani podciljevi i mjere. Strategijom se želi postići povećanje ukupne kvalitete visokog obrazovanja u cilju postizanja kompetencija studenata za kreativan profesionalan rad i aktivno djelovanje u demokratskom društvu pozitivnog utjecaja na društvo u cjelini, poticanja razvoja gospodarstva i osobnih potreba. Nužno je studiranje učiniti dostupnim svima u skladu s individualnim sposobnostima kandidata. Prvi cilj ove strategije je unaprijediti studijske programe dosljednim provedbom postavki bolonjske reforme i redefinirati kompetencije koje se njima stječu. S tim u vezi potrebno je uskladiti broj i profil studijskih programa s društvenim i gospodarskim potrebama te prilagoditi sadržaj studijskih programa jasno definiranim ishodima učenja. Drugi cilj ove strategije je ustrojiti kvalitetan binarni sustav visokog obrazovanja usklađen s nacionalnim potrebama i načelom učinkovitog upravljanja visokim učilištima. Treći cilj govori o osiguranju kvalitete kadrovske strukture visokih učilišta kao osnove za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja i u tom cilju su dane mjere kako povećati znanstvenu i nastavnu kvalitetu nastavnika, kako redefinirati mehanizme određivanja strukture radnog vremena i radnih zadaća visokoškolskih nastavnika i kako utvrditi standarde kadrovske strukture visokih učilišta i definirati ustroj radnih mjesta i politiku zapošljavanja. Četvrti cilj je osigurati učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja visokih učilišta gdje se jasno definira kako uspostaviti sustav alociranja javnih sredstava visokim učilištima putem cjelovitim programskih ugovora uz njihovu potpunu autonomiju u raspolaganju financijskim sredstvima što podrazumijeva i odgovornost za ostvarivanje rezultata te kako poticati izdvajanja za visoko obrazovanje iz javnog i privatnog sektora. Peti cilj strategije je osigurati zadovoljavajuće prostorne informacijsko-komunikacijske resurse cilj je unaprijediti studentski standard uz posebnu skrb za socijalnu dimenziju studiranja gdje se posebno definiraju mjere kako reformirati sustav studentskog standarda u cilju veće pravednosti i kako proširiti smještajne mogućnosti za studente te izraditi nove i obnoviti postojeće kapacitete. Sedmi cilj je internacionalizirati visoko obrazovanje i jače ga integrirati u europski i svjetski visoko obrazovni prostor gdje se naglasak stavlja na to kako povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika, kako poticati uvođenje nastave na stranim jezicima i formiranje s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima te kako povećati broj inozemnog akademskog osoblja na visokim učilištima. Nadalje, strategijom se definiraju mjere i kako poticati autonomiju institucija visokog obrazovanja o njihovu profiliranju i razvoju kulture kvalitete uz preuzimanje odgovornosti vezano uz pitanje osiguranja kvalitete i postizanja strateških ciljeva institucija. Isto tako, cilj strategije je razviti cjelokupno programsko financiranje koje uzima u obzir nacionalne prioritete te ih povezuje s osiguravanjem kvalitete i ostvarivanjem strateških ciljeva institucije visokog obrazovanja. To navedeno je u osmom cilju koji osigurava primjerenu važnost kulture kvalitete i načelo odgovornosti u visokom obrazovanju u kojem se još definiraju mjere i kako dopuniti postojeći normativni okvir, kako racionalizirati postupke vrednovanja te kako povezati postojeće informacijske sustave u visokom obrazovanju i znanosti. Svi kritičari strategije su imali sasvim dovoljno vremena u javnoj raspravi koja je trajala iznimno dugo, ali to trajanje je doprinijelo tome da imamo ovako dobar i složen dokument. Isti ti kritičari su imali dovoljno mandata da se pozabave ovom temom, temom, po mom mišljenju puno previše mandata. Pozivam sve da prihvate strategiju i da daju svoj doprinos u njenoj implementaciji i za kraj ću dati jedan citat jednog člana Nacionalnog tijela za izradu strategije, gospodina Borisa Jukića koji kaže: "Nepostizanje konsenzusa bila bi svojevrsna izdaja jer bi time obrazovanje za političare ostalo samo ono što je uvijek bilo, deklarativna vrijednost.". Klub SDP-a podržat će donošenje ove strategije. Hvala. Zahvaljujem. Na izlaganje Dunje Špoljar replicira poštovana Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice, potpuno se s vama slažem kad ste istaknuli ulogu učitelja koja je apsolutno nezaobilazna, status učitelja i spominjem dio strategije gdje se vrlo jasno iznose podaci koji su vrlo zabrinjavajući o tome da je prosječna plaća u Sektoru obrazovanja, najniža prosječna plaća visoko obrazovanih djelatnika. U strategiji se posebno naznačuje poboljšanje materijalnog položaja učitelja kao jedan od strateških ciljeva. Međutim, ono što mene zbunjuje jesu zaključne rekla bih tako odredbe gdje se isto tako govori o poboljšanju financiranja i gdje se kaže, citiram: "Postupno promijeniti strukturu izdvajanja za obrazovanje i znanost tako da se ukupnoj masi smanji udio za osobne dohotke, a ujedno povećavati izdvajanje iz državnog proračuna i BDP-a." Ne kaže se za što? Dakle, s jedne strane se smanjuje udio za mase plaća, a s druge strane povećava izdvajanje iz državnog proračuna ali ne kaže se za što. Tako da vjerujem da će nam ministar do kraja rasprave i to objasniti, a ja gospodine ministre uz pozdrav vama koji ste nam se priključili ovoj raspravi postavljam pitanje koje sam postavila na početku rasprave kojoj niste nazočili vezano za materijalni položaj učitelja, odnosno svih djelatnika u sustavu obrazovanja. Hoće li biti dostatno sredstava za plaće do kraja ove godine? Hoće li se morati izdvajati dodatna sredstva u rebalansu proračuna i hoće li se u sljedećoj godini smanjivati plaće ili će ostati na razini ove godine. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Ja vas drugi put molim da ne, dakle ja vas molim da idući put ne postavljate pitanje ministru kad replicirate nekom od zastupnika. Odgovor na repliku, Dunja Špoljar. Uvažena kolegice Kosor, dakle složili smo se oko toga da je status učitelja odnosno učiteljica jedna od najbitnijih stvari u odgojno-obrazovnom sustavu, pa valja iskoristiti svaku priliku da se to podvuče i da se to podeblja. Tako ovom prilikom i ja želim naglasiti i još jednom apelirati da se prekine vizija o tome da je u obrazovnom sustavu čim su djeca manja potrebno manje obrazovanje učitelja, potrebna manja briga za inicijalno obrazovanje, pa tako i za permanentno obrazovanje djelatnika koji se bave učenicima i čim su djeca veća da je potrebnija veća količina novaca u proračunu i da je potrebnija veća srkb za učitelje. To nije točno i to ne stoji. Dakle, jedan sustav u kojem učitelji ili učiteljice djeluju jednak je za sve. Druga replika istoj zastupnici Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice, zapazio sam jednu vašu rečenicu u kojoj ste uspoređivali uspjeh hrvatskih učenika i drugih iz ostale 64 zemlje, pa ste naveli primjer Hong Konga čini mi se u kojemu ide po 35, šest djece u jedan razred za razliku od našeg standarda od 20, 25 učenika i pri tome ste rekli da je ono što je glavno za uspjeh tih učenika na na natjecanju sa ostalim učenicima ugled učitelja, ako sam dobro shvatio što ste rekli. E sad, ja ne znam znate li vi što se događa u našim evo recimo osnovnim školama koje sve doživljaje da tako kažem neugodne i negativne doživljavaju učitelji, kako pokušavaju prilikom stjecanja znanja učenika otvoriti im i analitički smisao u njihovim glavama, u njihovim dakle logičko suvislo razmišljanje. Ali gledajte, danas je tehnologija takva da nema djeteta bez mobitela, i-Phonea itd. Tablicu množenja oni sa i-Phonea, ne pamti on 8x7=56. To on kucne ovdje i zna. Nema dovoljno, dakle logičnog, suvislog razmišljanja, analitike kod učenika i oni to što sad danas uče sutra ne zapamti više, a to da je ugled učitelja narušen i samim, dakle pravilnicima o školama i zakonima, da učitelj ne smije ama baš ništa poduzeti prilikom svih nepodopština koje jedan učenik ili grupa učenika radi. To je stravično. Ja ne znam, mogu vam reći, ali sad nemam vremena u replici što se sve događa našim školama. Pa ako i tuku učitelja nema pravo da reagira uopće. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Dunja Špoljar. Izvolite. **Špoljar, Ako itko u ovoj Sabornici zna što se događa u razredu to sam ja koja sam provela četvrt stoljeća u razredu među djecom i vrlo dobro znam što se događa u hrvatskim školama. Govorila sam o Singapuru, u Singapuru je da se razumijemo preko 36 djece u odjelima, a rekla sam da valja možda tražiti razlog, a ne da on jest učitelja, nego da ga možda valja tražiti. A ono što bih još htjela napomenuti o tome jest da je u javnoj raspravi su izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u kojeg se poziva cijelu javnost i sve vas kolege da se uključite, u kojem se mogu prepoznati i pokušaji vraćanja uzda u ruke učitelja na tom tragu vaše replike. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega naravno da ste i vi i kolegica Špoljar govorili onako kako ste govorili, to je shvatljivo. Ono što sam ja međutim očekivao da ćete možda vi reći, kad već nije rekao uvaženi zamjenik ministra da na neki način se barem spomene činjenica da je Europska komisija postavila pitanje pridajemo li segmentu strukovnog obrazovanja dovoljnu pozornost i kako ga mislimo bolje povezati sa tržištem rada. Naime, tom području je kroz dokumente EU dan bitni naglasak radi postizanja veće kvalitete i privlačnosti tog obrazovnog segmenta, a u našoj strategiji nema odvojenog poglavlja. A znam da je bio nekakav odgovor iz ministarstva da je u citirana strategija i da je objašnjeno da je to preduvjet za sve reforme u sustavu ali bez konkretnog odgovora. Pa sam nekako očekivao da će se bilo tko od onih koji brane strategiju na to makar osvrnuti, ali dosad to nismo čuli pa možda ćete vi malo nadopuniti svoje stavove. Hvala. Na repliku odgovara uvaženi Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče i hvala kolega na ovom pitanju. Naime, premalo je vremena da bismo kvalitetno u ime kluba govorili o svim segmentima ove strategije. Ja ću vas samo podsjetiti na jednu stvar, kad već govorite o tome da nema poglavlja vezano uz strukovno obrazovanje na način na koji vi sugerirate, da smo stvarno imali dugačku javnu raspravu. Nije mi jasno da to pitanje sada potežete, a imali smo preko godinu priliku i vi ste to mogli primijetiti da nedostaje ako doista mislite da nedostaje. Ja ću vas samo podsjetiti na jednu stvar, to o čemu vi pričate se na 150 i nešto mjesta u strategiji ponavlja. Nema posebnog poglavlja ali se ponavlja. I da ste doista pročitali strategiju kao što sam je ja pročitao to biste vidjeli ne biste se pozivali na Europsku komisiju. Hvala. ti ciljevi realizirali koje ste pročitali iz strategije naravno da je potreban financijski okvir. Bez financijskog okvira nemoguće je realizirati bilo koji cilj iz ove strategije, bilo bi dobro čuti od nazočnog ministra hoće li doista materijalni status u odgojno-obrazovnim institucijama padati, hoće li rasti? Jer prema ovoj strategiji trebao bi rasti, trebala bi se povećavati sredstva. Dakle, bilo bi dobro čuti i od vas iz vladajuće koalicije namjeravate li povećati sredstva u državnom proračunu za sljedeću godinu? tu ćete jasno kazati svoj stav glasovanjem o državnom proračunu ćete jasno kazati je li želite zadržati materijalni status kakav je danas kad govorimo o učiteljima, nastavnicima i profesorima u našim odgojno-obrazovnim institucijama a on je stvarno neodrživ. Neodrživ zašto? Zato što jednostavno to je ispod digniteta tih institucija. Neki govore da u nekim kompanijama pa dijelom i koje su u državnom vlasništvu imate poslove za koje ne trebate nikakvo obrazovanje i da su plaće veće nego profesora u srednjoj školi. Neću spominjati te kompanije koje su u državnom vlasništvu gdje osobe koje se bave poslovima za koje ne treba obrazovanje imaju plaću znatno veću nego profesor u srednjoj školi. to moramo naravno ispraviti svi zajedno i oko toga se ne bismo trebali mi doista svađati ni prepirati, trebalo bi biti jedno suglasje a to je doista poboljšati ugled i dostojanstvo onih na kojima počiva ova strategija. Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega govorite o dignitetu struke. Potpuno se slažem s tim ali vas moram podsjetiti da taj dignitet i problem tog digniteta nije od danas. Od '94. sam u obrazovanju i cijelo vrijeme govorim o dignitetu struke, razumijete. I namjerno govorim da smo prije 20 godina imali strategiju da bi danas imali neke rezultate jer je to vrijeme kada sam počeo raditi u sustavu obrazovanja i žao mi je što to tako nije bilo tada. No sada imamo strategiju. sada imamo strategiju. Što se tiče financijskog okvira i realizacije ovih ciljeva pa zar doista mislite da se oni mogu realizirati u jednoj godini i u proračunu koji slijedi za 2016.? Strategija nas obvezuje za dugi niz godina. I završit ću s nečim što sam ponovio prije 10 minuta, što sam ponovio prije minutu, da smo imali strategiju prije 20 godina mi sada ne bi govorili o financijskim problemima i dignitetu struke. Hvala. Posljednja replika, poštovani Hrvoje Nekić. Izvolite. **Nekić, Hrvoje (SDP)** Kolega Tomić u svojoj raspravi i vi i kolegica Dunja ste nabrojali dosta ciljeva u onoliko vremena koliko ste imali i pokušali ste javnosti i svima nama približiti zapravo što strategija donosi. Isto tako naglasili ste jedno i drugo, žal zašto strategija nije donesena 20 godina prije kao i to da je u samoj izradi strategije sudjelovalo preko 100 renomiranih stručnjaka iz svih područja. E sad, nažalost sa ove druge strane sabornice čuli smo od kolege Reinera da je ta strategija zapravo skup skup lijepih želja, citiram. Dakle, osobno smatram i držim to neprihvatljivim i ponižavajućim i čak uvredljivim za sve one stručnjake i ljude koji su radili na izradi ove strategije. Odgovor na repliku, Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega često s one druge strane ističu važnost konsenzusa. Da je ovaj dokument došao nepripremljen, nenajavljen pred kolege zastupnike i zastupnice potpuno bih razumio reakcije kolega s druge strane. Nikako ne mogu razumjeti ovo sada što rade jer i s HDZ-om i sa svim parlamentarnim strankama, sa svim skupinama zainteresiranim za ovaj dokument se razgovaralo ali puno više od godine dana, puno više. To može potvrditi i kolega Budak. Tako da mi nije jasno da u ovom trenutku ne možemo postići konsenzus oko dokumenta koji je promjenjiv, koji će se mijenjati kako kolegica Dunja predlaže svake 2 godine kada se uoče nedostaci. Znate čega se ja kolega bojim kad već spominjete lijepe želje? Bojim se skupa lijepih želja HDZ-a. Jer građani RH su nažalost prečesto bili žrtve istih. Hvala lijepo.

Još jednom dobro jutro svima. Pa danas je pred nama jedan od veoma bitnih dokumenata Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dokument koji je bitan ne samo zbog gospodarskog razvoja nego uopće i zbog razvoja društva u svim njegovim segmentima. Zbog toga ja bih volio istaknuti prvu stvar koju smatram da je u strategiji navedena, a to je da je ona javno, znači obrazovanje i znanost je javno dobro koje je dostupno svima obzirom na sposobnosti, bez obzira na socijalni status. Takav pristup obrazovanju i znanosti mislim da je dosta bitan i da se u našem društvu treba dati prilika svima koji imaju sposobnosti za obrazovanje. Nadalje, strategija ima cijeli niz ciljeva koji se moraju ostvariti ali u objašnjenju i opisu vidimo da se do tih ciljeva došlo sa razgovorima sa grupama, profesorima, nastavnicima i studentima, sa svim ministarstvima. Dakle, očito je da je iza ovog posla ipak stoji jedna snimka stanja, jedna duboka snimka stanja koja je nakon toga i rezultirala primjedbama i ciljevima kojima se želi prevazići stanje u kojem se danas taj sustav nalazi, odnosno unaprijediti sustav. Obrazovanje i znanost su jedini gotovo čimbenik razvoja bilo gospodarskog, bilo razvoja društva i mislim da stoga prva glava u strategiji koja govori o cijeloživotnom obrazovanju na dobar opisuje današnje stanje obrazovanja i znanosti ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu. ste danas na bilo kojoj školi ili fakultetu, kada završite dakle fakultet, znanje koje ste steklu i kompetencije definitivno nisu dovoljne za jedan četrdeset ili višegodišnji radni vijek. Zbog toga se u strategiji naročito naglašava obrazovanje, da li formalno ili neformalno, odnosno naglasak je na stjecanju kompetencija kojima se možemo uključiti u društvo, odnosno u rad kojega se treba poticati. Nekoliko točaka bih volio naglasiti iz strategije. Jedna od bitnih možda promjena koja se navodi, odnosi se naročito na predškolsko, osnovno i srednjoškolsko je samostalnost odnosno autonomija svih čimbenika. Dosada to nije bio slučaj, to je bio slučaj donekle sa visokim obrazovanjem, ali na nižim nije. To podrazumijeva prava ali i dužnosti i to sigurno povlači i onaj slijedeći cilj, a to je kontrola kvalitete. Dakle, treba se raditi na kontroli kvalitete, ali treba se subjektima prepustiti da oni rade obrazovanje na najbolji način kako misle. To se odnosi, u osnovnom i srednjem obrazovanju, odnosi se na kompetencije kako od ravnatelja ustanova, tako i nastavnika, odnosi se na inoviranje i promjenu kurikuluma da ne bi bilo kao što se nekoliko puta reklo samo učenje, nego da se u skladu sa modernim trendovima i tehnologijama obrazuju đaci, a na temelju toga i onaj amandman koji sam danas bio rekao u ime kluba. Naglašava se i strukovno obrazovanje jer mi ponekad, tu ja govorim o društvu znanja, možda ponekad mislimo samo na visoko obrazovanje, međutim srednjoškolsko strukovno obrazovanje je jedan od veoma bitnih faktora jer na svakom nivou posao koji se radi mora se raditi dobro i kvalitetno. I ono što svi naglašavamo, to je definitivno materijalni status kako, dakle materijalni status samih institucija vezano za opremu i knjige, ali ipak je materijalni status nastavnika, profesora koji je danas ipak ispod svakog nivoa. U visokom obrazovanju i znanosti koje zauzima značajan dio strategije naglasak je na nekoliko stvari, prije svega ono što već cijeli niz godina muči a to je dakle određena slaba povezanost između gospodarstva i visokog obrazovanja i znanosti. Cilj, vjerojatno je to i razlog zašto se većina novca koja se daje u visoko obrazovanje dolazi iz državnog proračuna oko 0,70 i nešto % u znanost, jer ako nema te veze između gospodarstva i visokog obrazovanja i znanosti onda niti gospodarstvo vidi razlog zašto bi dalo novac za nešto što će dobiti, a s druge strane u jednoj povratni interakciji visoko obrazovanje nema dovoljno sredstava, niti radi onu znanost i i istraživanje koje gospodarstvo i uopće društvo treba. Tako da je ovdje naglasak na tome, a to se ponekad vidi na stvarima koje nisu tako visoko definirani ciljevi, od sudjelovanja kompetentnih dakle gospodarstvenika i nastavnika u a ne samo da se držanje nastave ograničava na profesore sa sveučilišta. Tu je naveden i bolonjski proces, prije smo imali prilike slušati. Bolonjski proces je u određenim preispitivanjima u cijeloj Europi. Ono što ponekad najviše muči je slijedeće, a to je da trogodišnji, prvi dio dakle, prvostupnik odnosno pristupnik, dakle sveučilišni ili stručni dio se ponekad premalo razlikuje naročito sa cijelim nizom stručnih studija koje se rade na sveučilištu. I mislim da je ovdje stvarno potrebno taj binarni sustav obrazovanja, dakle stručni i sveučilišni razdijeliti na temelju kompetencija koje se stiču, ali isto tako s jednom vertikalnom i horizontalnom prohodnošću zato što neko ko je krenuo u jednom smjeru, recimo na stručne studije mora imat mogućnost zbog kompetencije svog znanja da kasnije dođe ako treba i do doktorskoga studija. U današnje vrijeme ulaska u Europu i pristupnih fondova Obzor 20 ili Razumus plus stvarno značajna sredstva su na raspolaganju koja mogu primoći razvoju visokog školstva. Zato je potrebno naglašavati međunarodni aspekt visokog obrazovanja i znanosti, kolaborativne projekte. U tom smislu je možda ponekad potrebno i sa stanovišta institucija jače vezati institute sa sveučilištima, odnosno sa jedinicama visokog obrazovanja. Mislim da je naglasak na potrebi sredstava koja se dobivaj, jer je u strategiji navedeno da bi to trebalo biti duplo za znanost, a 0,7 na 1,4 ili isto tako se naglašava da bi ta dodatna sredstva trebala što manje dolaziti iz državnog budžeta a štoviše iz gospodarstva i drugih izvora jer to je jedini način da jedni i drugi uvide korisnost takvog međusobnog surađivanja. Kod samoga financiranja, tu je jedna dakle bitna pretpostavka koja je već počela, a radi se programima koja sveučilišta sklapaju sa ministarstvom, ugovor programski gdje se nastoji da se sveučilištu dodijeli jedno sredstvo lam sam, ne na temelju nekakve dakle koliko je dobio prošle godine ili broja upisanih studenata, nego na temelju za znanost, broj objavljenih radova, inovacija, odnosno uspjeha studenata. Na taj način bi se poticali centri izvrsnosti sa više novaca nego danas, novac koji se rasprši širom. Ali u tom jednome, dakle, financiranju treba ipak obratiti pažnju na policentričan razvoj visokog, naročito visokog obrazovanja, drugo već je policentrično jer ako se pogledaju, vidimo da je što se tiče, dakle, policentričnog razvoja, da mjesta gdje se nalaze sveučilišta ili visoke škole, čak i ako nisu znanstveno veoma jake, ipak imaju prednosti u svome razvoju, tako da se nadam da broj javnih sveučilišta možda nije gotov. Financiranje je problem koji smo dosta puta čuli, međutim ja bih samo ukratko prije nego što kolega Sponza nastavi, rekao da ponekad stvari ne treba rješavati isključivo sa nekim alatom koji je dugoročan, velik ili tko zna kakav …. Mi danas imamo određeni nesrazmjer i nesuglasice između zakona koji dolazi iz Ministarstva financija, rada i znanosti, tako da imamo situaciju u kojoj se recimo plaća PDV na znanstvenu opremu kupljenu iz međunarodnih znanstvenih projekata što uvelike pridonosi tome da se ne mogu zapošljavati mladi ljudi ili pak imamo u nekim slučajevima da se na međunarodne na međunarodne stipendije plaća porez od 40% kao na dohodak, što je kod nekih čak izazvalo to da ne bi uopće se odlučili za takav dio. Mislim da u tim malim pomacima bi se trebalo vidjeti da se znanost i obrazovanje već sada može poticati, a ne samo čekati recimo rebalans ili I naravno, ono što visi u zraku, a to je porez na dohodak, nemojmo zaboraviti da je predškolsko obrazovanje potpuno na lokalnoj zajednici promjenom nepredviđenog poreza na dohodak bez kompenzacije, u nekim gradovima, kao što je Pula, ostaju bez novca, kompletnog novca za predškolsko obrazovanje. Evo, nadam se da će se u provedbi ove strategije uzeti u obzir ne samo u dugoročnoj, nego i u kratkoročnoj mjeri jer ima puno sitnih stvari koje promjenom zakonskih regulativa mogu značajno pripomoći u razvoju znanosti. Zahvaljujem. Raspravu nastavlja poštovani Giovanni Sponza. **Sponza, Giovanni (IDS)** Prošli se tjedan u Istri održao festival Nordijske kulture, na njemu jesu sudjelovale Danska, Norveška, Finska, Island i u razgovoru sa najvišim predstavnicima ovih država u Hrvatskoj potvrđeno je da se upravo ove države nalaze u svjetskom vrhu po postotku BDP-a koji izdvajaju za obrazovanje, znanost, istraživanje, inovacije. IDS pozdravlja donošenje više nego potrebne strategije i IDS poziva na konsenzus ovog ključnog segmenta za prosperitet naše zemlje. Stava sam da strategija mora postati sredstvo kojim hoćemo primjereno promovirati vrijednost i znanja i to ne samo u ekonomskom, već i u slobodarskom smislu jer čovjek koji ne zna vrlo je lagan plijen manipulacije i destrukcije. Stoga u ovoj promociji stava sam da se moramo angažirati svi, akademska zajednica, intelektualci, političari, javnost i napose mediji. Na svima je obaveza stvoriti obrazovni sustav koji našim mladima hoće usaditi ispravan stav, stav da znanjem i zalaganjem mogu postići puno, da učeći i zalažući se mogu doprinijeti svom osobnom boljitku, boljitku zajednice i društvu u cjelini. Osobno očekujem da obrazovni programi temeljem ove strategije budu prije svega moderni, interdisciplinarni i ono što jest najvažnije, budu takvi da kada naši mladi izađu iz škole imaju i znanje i vještine koje im hoće osigurati konkurentnu prednost na tržištu. Želim kazati poštovanom gospodinu ministru da me veseli i da mi je drago čuti što strategija naglašava važnu ulogu jedinice lokalne samouprave i da strategija potvrđuje da gradovi i općine jesu svjesni da ulaganje u obrazovanje i znanost predstavlja najvažniji ulog u dugoročni intelektualni i društveni kapital naših zajednica. Gradovi i općine kontinuirano investiraju u objekte, u dodatne standarde, u stručnjake čime zapravo dokazuju svijest da su ljudski resursi u školama od ključne važnosti za kvalitetan obrazovni sustav. Međutim, unatoč naporima gradova i općina znakovito je da se jedino standardi u predškolstvu nisu mijenjali, predškolstvo financiraju jedinice lokalne samouprave, a standarde za vrtiće propisuje resorno ministarstvo. Takva situacija opterećuje lokalne proračune, opterećuje roditelje i to dvojako. Sa jedne strane jer ne mogu upisati dijete u vrtić, a sa druge strane neće moći podnijeti trošak plaćanja cijene vrtića. Gradnja novih kapaciteta djelomično hoće riješiti problem, no ostaje i dalje pitanje racionalnog korištenja financijskih i ostalih resursa u današnjim uvjetima. Stoga temeljem ove strategije nužno je ili mijenjati standarde koji propisuju broj djece u odgojnim skupinama ili je nužno povećati postotak decentraliziranih sredstava za gradove i općine. Kriterij vrednovanja svih programa u cijeloj obrazovnoj vertikali trebaju biti izvrsnost i primjenjivost znanja. Kao mala zemlja moramo trčati puno brže, znati puno više ako želimo biti konkurentni. A u tom smislu smatram ključnim ono što je i prije rekao kolega Boljunčić, otvorenu, iskrenu suradnju naših škola i sveučilišta sa europskim i svjetskim sveučilištima i institutima, školstva sa gospodarstvom i dakako suradnju javnog i privatnog sektora. Mi koji predstavljamo politiku i to na svim razinama moramo uvelike doprinijeti ovakvim oblicima suradnje. Trebamo se okrenuti promicanju kulture kvalitete, vrijednosti marljivog i kontinuiranog učenja kako bi ostvarili više ciljeve, osigurali razvoj i prosperitet Hrvatske. Takav sustav svakako mora naći načina da se osigura besplatno školovanje svim učenicima slabijeg imovinskog stanja i to od osnovne škole do fakulteta. Hrvatska ima izvrsne pojedince, znanstvenike i intelektualce poznate u svijetu, a sada je doista krajnje vrijeme da stvorimo jedan izvrstan sustav jer jednoj maloj zemlji kao što je Hrvatska znanje i izvrsnost jesu jedina šansa da Hrvatska postane konkurentna zemlja. Stoga ponavljam, IDS pozdravlja donošenje više nego potrebne strategije, IDS poziva na konsenzus ovog ključnog segmenta za prosperitet naše zemlje. Zahvaljujem. Replike se upućuju kolegi Valteru Boljunčiću. Prvu će iznijeti Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Boljunčić nekoliko stvari iz vaše rasprave me potaklo na repliku, između ostalog mislim da ste to rekli vi i kolega Sponza jako mi je draga da vi u vidite i prije svega podržavate strategiju, a onda da vidite i potrebu konsenzusa. Žao mi je pri tome konstatirati da evo 12 sati iz HDZ-a nitko više nije nazočan u sabornici i ne prati ovu izuzetno važnu raspravu. Kolega spomenuli ste autonomiju ustanova i to je ono oko čega se ja posebno slažem, dakle koja je bila donekle prisutna u visokom školstvu sada ćemo je prenijeti i na osnovno i na srednje školstvo i to je jako bitno baš kao što ste vi i spomenuli da postoje različite potrebe. Budući da nam je domovina izuzetno različita hoćete geografski, demografski, ekonomski na svaki svaki drugi pogled potrebno je dio i prepustiti školama na njihovu inicijativu odnosno ne nametati nego pokušati sistem maksimalno otvoriti za potrebe svake lokalne zajednice. Naravno tu država mora osigurati neki standard i minimum, a sve ostalo je onda na samim djelatnicima škole, prosvjetnim i pedagoškim koji itekako znaju što njihovoj školi i društvu treba. a tim više što sustav, budući da je glomazan, često ne reagira na vrijeme odnosno često se ne može prilagoditi i nije toliko agilan koliko svaka pojedina institucija može biti. I ono što ste primijetili kada ste govorili o sveučilištima to mi je isto jako drago da ste podcrtali ali to namjeravam i ja, nije nam cilj 10 ili 15 ili 20 uniformnih javnih sveučilišta nego nam je cilj upravo to disperzirati i učiniti ih različitima da svako ima svoju posebnost i zbog unutarnje mobilnosti studenata ali i zbog toga što svako podneblje i svaka institucija i sveučilište može ponuditi neki jedinstveni i najbolji doprinos cjelokupnom sustavu.

Autonomija je dosta bitna zato što se reagira brže, ali ovo što ste vi naveli što smo naveli u govoru da treba postojati kontrola kvalitete. Mora biti kontrola kvalitete da se nakon obrazovnog ciklus zna točno koji su to nivoi koji se moraju postići. što se tiče policentričnog razvoja, mislim da je to bitno jer se stvarno vidi potreba da u različitim mjestima kada se ima neki fakultet, viša škola ili neki nivo obrazovanja da to značajno pridonosi ne samo gospodarstvu nego i društvenom razvoju. S druge strane naravno da se ne mogu onda sva sveučilišta danas ih imamo 7 i zagrebačko tu daleko najviše staviti na isti nivo ali recimo pretpostavimo što bi bilo sa Splitom i Rijekom samo da nemaju sveučilišta u sebi, ali zato strategija predviđa centre izvrsnosti i programske ugovor koji će određeno sveučilište, ne treba svako sveučilište biti sveučilište koje radi samo znanost itd. U Americi, prije se ona dosta spominjala, tamo čak i kod zapošljavanja profesora na fakultete ponekad se kaže da li taj profesor bi trebao raditi većinom nastavu pa ima puno nastave ali se ne traži tako jak znanstveni rad ili se od njega traži znanstveni rad ali onda je to i stvarno međunarodni ugledni znanstveni rad. Tako da evo ja se nadam da bez obzira na situaciju da će ovako jedan bitan dokument definitivno biti podloga svima da se slože oko njega i da ne ostane mrtvo slovo na papiru jer da se našalim ostat će mrtvo slovo na papiru ako ga samo mi ubijemo, a nama nije cilj da se ubija znanost nego da damo zalet i podršku znanosti. Hvala.

i osobno jako podupirem onaj dio osobito ciljeva gdje se kaže da treba promicati i razvijati svijest o hrvatskom jeziku kao ključnom čimbeniku čimbeniku hrvatskoga identiteta. Mislim da bi bilo možda dobro i ovaj prijedlog dodati i promicati i hrvatsku kulturu, ali kroz sve to promicati, vraćam se hrvatskome jeziku čitanje, promicati čitanje, ne wikipedije. Malo prije smo tu raspravljali kolega Grubišić i ja kod djece odnosno kod srednjoškolaca promicati čitanje kako bi mladi, naša djeca upoznali svo bogatstvo hrvatske književnosti, to je isto jedan od naših identiteta kojima možemo biti osobito ponosni. Nedovoljno poznat, sada da provedemo anketu među srednjoškolcima o ne znam Juditi primjerice dobili bismo jadne i poražavajuće rezultate. Međutim to se svakako odnosi i na javne osobe i na političare, novinare. U javnom prostoru često puta čujete čujete zapanjujuće nepoznavanje hrvatskoga standardnog jezika, tako da te ciljeve treba osobito isticati i možda bih predložila i dodatno pojačati u strategiji. Hvala. Odgovor na repliku, Petar Baranović. razvoj društva nije isključivo znanost u smislu tehničkih i prirodnih nego i društveni doprinos znanosti koja kao društvu kao takvom jer u biti i ovaj drugi dio samo služi za to da društvo bolje živi u nekakvoj nadgradnji. U ime kluba SDSS-a govorit će poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, profesore Budak, gospodine pomoćniče, kolegice i kolege. Ideja o strategiji obrazovanja i znanosti i ideja o potrebi izrade ove strategije nastala je u vrijeme prošle vlade i u vrijeme kampanje da se što je moguće hitnije donese Zakon o visokom obrazovanju i znanosti kako bi se kroz taj zakon što je moguće jednostavnije provukli ideju o daljnjoj privatizaciji javnog obrazovanja i javnih visokoškolskih i znanstvenih institucija. I svi oni koji su sudjelovali u tome i koji nisu popustili pred time a neki sjede ovdje u ovoj sabornici zaslužni su zato što je ova Vlada na čelu sa profesorom Budakom uz podršku bivšega ministra i sadašnjega ministra izradila ovu Strategiju kao pretpostavku za daljnju legislativnu raspravu o tome kako i na koji način možemo i trebamo regulirati pitanje obrazovanja i pitanje znanosti. I u tom smislu napravljen je jedan korak kojega do sada nije bilo. Napravljen je na vrlo demokratičan i vrlo konzilijaran način što znači da je uključen golem broj stručnjaka i da su ljudi iz različitih struka imali priliku da autonomno prodiskutiraju ono što je meritum njihovog razumijevanja svih razina obrazovanja i naravno pitanja znanosti i istraživanja i to je veliko postignuće. Veliko postignuće zato što je to omogućeno i veliko postignuće zato što je to napravljeno. Da li je to nedostatak ovoga prijedloga? Sigurno nije. Da li je nedostatak zato što ne postoje druge strategije koje bi pratile ovu vrstu strategije? Naravno da nije. To jeste rizik ali nije nedostatak. Drugim riječima ako ne postoji strategija ekonomske politike ili industrijske politike ili strategija tržišta rada to jeste rizik za ovu strategiju ali nije nedostatak ove strategije i to treba ovdje reći. I u tom smislu na nama kao zastupnicima i zastupnicama je da pozovemo Vladu da počne izrađivati strategije i ove vrste koje su potrebne a jesu potrebne. I sada mi dozvolite da kažem u čemu ja i moj klub vidimo prednost ove Strategije osim onoga što sam već rekao. Vidim prednost ove Strategije zbog toga što je Vlada omogućila da se zaštiti ovom vrstom dokumenta jedan iznimno vitalan sektor u društvu koji trpi a zbog strukturalnih promjena u našem društvu a koje se ugledaju u tome da je potrebno što je moguće više i dalje nastaviti privatizaciju područja obrazovanja, područja i po mogućnosti područja znanosti. Zašto? Zato što to donosi profit. Je li itko pita privatna visoka učilišta za koga oni školuju toliki broj ljudi? Ne, ne pita nitko jer je logika vrlo jednostavna, ljudi daju svoj novac, troše iz svoga džepa, njihov je problem hoće li se i gdje će se kasnije zaposliti. A naravno ti ljudi se moraju pojaviti na tržištu rada. Naravno da ta vrsta ljudi jeste onda kasnije konkurencija ukupnom procesu obrazovanja, posebno nekim fakultetima na našim sveučilištima i naravno da država o toj stvari mora voditi računa u različitim aspektima stvari. Prema tome, ne treba imati straha o regulativnih mehanizama koje država treba uvoditi, pogotovo ne treba imati straha od toga ako država želi zaštiti područje obrazovanja i znanosti. Jer male države poput Hrvatske ako to ne urade onda badava kolegice Kosor pričanje o standardizaciji, to će ostati simboličko mjesto kada je po srijedi hrvatski jezik kao što je ostalo do danas. Badava onda pričati o temeljnim vrijednostima našeg društva jer i to će ostati onda smo simboličko mjesto jer se neće elementarne vještine podučavati niti u komunikaciji a niti u društvenim vrijednostima a niti u drugim neophodnim pretpostavkama za sudjelovanje u društvenoj zajednici na osnovi najboljih vrijednosti koje se koje se kroz obrazovanje mogu stjecati. U tom smislu može se reći da je ova Strategija izrađena tako da pokaže svu širinu i kompleksnost problematike obrazovanja i znanosti. I da sve one koji, barem ja to tako razumijem, možda će njezini tvorci mi reći da nisam u pravu da sve one koji će sutra pristupiti potrebi izrade zakonskoga okvira vide svu tu kompleksnost. I iz tog razloga taj dio i taj segment mi naravno podržavamo. Drugo što bih htio reći jeste činjenica da naše škole, škole, srednje škole i njihovi učitelji i nastavnici, njihovi učenici i učenice nažalost prolaze kroz razdoblje u kojem ne uspijevaju osigurati sve one temeljne vrijednosti koje škola, koje javne ustanove u sekularnom društvu u multietničkom društvu trebaju moći osigurati. Pitanje je razumijevanja temeljnih vrijednosti koje se stječu u obrazovnom sistemu: sloboda, moralnost, profesionalnost, solidarnost, nažalost sumnja, nisu ni blizu zastupljeni u svijesti i potrebi u obrazovnom procesu kada je posrijedi naša zemlja. Nažalost nisu. Da jesu, onda ne bismo imali skandalozne pojave onoga tipa da nogometaš daje lekciju javnosti iz povijesti, a nastavnik šuti. Ne bismo. Ne bismo imali naravno situacije u kojoj različite javno poznate osobe demonstriraju moralnost, a nastavnici i profesori kojima je to posao nemaju mogućnost da dođu do riječi. Škola nema mogućnost da dođe do riječi. Da je drugačije, ne bismo na području, nema kolega iz Istarske županije koji su govorili prije mene, ne bismo imali poražavajuće rezultate po kojima 20% učenika prema jednom istraživanju na području te županije vjeruje da je Ante Pavelić bio antifašist. Vjeruje vjerojatno ne zato što su naučili u školama, ali vjeruje zato što je škola u odnosu na tu vrstu vjerovanja manje moćna od nogometaša. I tu ću stati kada su posrijedi ova pitanja. Prešao bih na pitanje redistribucije sredstava i to baš u momentu kada aktualni ministar treba donijeti svoju žrtvu na oltar smanjivanja potrošnje i rezanje proračunske potrošnje. Ne znam koliko ministre vi to morate uraditi znam koliko je vaš prethodnik to morao raditi. Nema nikakve sumnje da daljnje rezanje budžetskih pretpostavki za obrazovanje i znanost je direktno u suprotnosti s ovom strategijom i to treba danas reći ovdje. Ova strategija nije popis lijepih želja kao što neki kažu nego imperativ za bolje obrazovanje i imperativ za bolju znanost, a ona će biti popis lijepih želja ukoliko ćemo mi dopustiti da se reže i smanjuje proračunske stavke za obrazovanje i za znanost, a da pri tome zagovaramo da se povećavaju na nekim drugim mjestima na kojima ima prostora da se smanjuje i na kojima ima prostora i potrebe da se smanjuje. Potrebno je vidjeti da li je dobro dugoročno da imamo ovakav sistem mirovinski kakav imamo i ovakav sistem budžetske potrošnje kad su posrijedi mirovine i nije li i tu potrebno napraviti neku vrstu rasprave i vidjeti dokle će taj sistem biti na trošak obrazovanja i znanosti, samo da njih spomenem. Da li je racionalno za ovako malu zemlju da zbog tobožnjeg sudjelovanja u velikim mirovnim misijama, a koje su više misije rata nego mira i to treba odmah reći jer je stanje takvo, za koje se ne izdvaja 2 ili 3 milijuna nego nekoliko stotina milijuna kuna što bi za ovo područje i ove znanosti i ovo obrazovanje bilo više nego dovoljno da mogu imati sredstva neophodna za rad. Mogao bih još navoditi, ali ovdje ću stati. Ima prostora za racionalizaciju unutar postojećeg sistema i postojećih mreža, kako škola, veleučilišta pa vjerojatno i sveučilišta i to traži ozbiljnu raspravu unutar onih kojih se to najviše tiče, ali isto tako i traži ozbiljnu raspravu unutar Vlade. U jednom razdoblju mi smo posve nekritični posijali čitav niz veleučilišta i čitav niz institucija koje naravno ne odgovaraju onome što su naše mogućnosti, ne odgovaraju onome što su naše potrebe i iz tog razloga postoji prostor da se kroz taj postupak racionalizacije sredstva koja stoje na raspolaganju ili bi mogla stajati na raspolaganju bolje usmjere, posebno kada je posrijedi znanost i istraživanje. Naši fakulteti, a to znaju oni koji rade na fakultetima, su s jedne strane zbog bolonjskog procesa, a s druge strane zbog odsječenosti u jednom razdoblju od ozbiljnih znanstvenih i istraživačkih procesa zapravo više nastavne institucije nego što su znanstveno-istraživačke. Ne mogu to nadoknaditi instituti, čak da ih ne znam koliko osnujemo i mi to moramo promijeniti. Nećemo moći promijenit ako za to nemamo politiku i ako zato nemamo adekvatnu proračunsku osnovu. Na kraju, Furio Radin, Dragan Crnogorac i ostali bi mi sigurno zamjerili kada ne bih rekao ono što mi se čini da je važno, a to je da u ovaj prijedlog treba uvrstiti nekoliko rečenica kad je posrijedi manjinsko obrazovanje i kad je posrijedi integriranost manjinskog obrazovanja u opći sistem obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Toga ovdje nema, vjerojatno ne sa lošim namjerama i iz tog razloga će naši klubovi predložiti gospodine ministre nekoliko rečenica o tome zato što je to iznimno važno za razvoj tolerancije, a vrijednosti multikulturalizma je iznimno važno naravno za poštivanje različitosti obrazovanja u tom smislu. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvu će iznijeti potpredsjednik Doma, poštovani Željko Reiner. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega, sa jednim dijelom onog što ste vi govorili se ne slažem, ali sa jednim dijelom se apsolutno slažem posebice sa onim kad ste rekli da moramo vidjeti i hoćemo li mi dopustiti da se smanji prilikom sad skorog rebalansa, a poslije vrlo skoroga opet proračuna, donošenja proračuna za sljedeću godinu da se opet i dalje smanjuje novac za znanost i istraživanje i obrazovanje ili nećemo. Jer na kraju kao što sam više puta i ovdje rekao sve se svodi na lijepe riječi. I upravo zato je i više nas reklo da od lijepih riječi na žalost hrvatskom narodu, hrvatskim građanima, hrvatskim studentima bilo kome koristi velike ne. Samo ako uistinu se ponašamo onako kako deklariramo da bi se trebali ponašati onda ćemo nešto postići, onda će i ova ili bilo kakva druga strategija kako god ona bolje ili lošije bila sročena postići nekakvi pravi cilj kojem ne dvojim teži ili neće uopće postati ili će uistinu postati samo još jedan papir koji će se moći navoditi eto ova je Vlada donijela toliko i toliko dokumenata, ovaj je Sabor donio toliko i toliko dokumenata itd. Ne slažem se baš s vama da je sve tako crno i da su za sve krivi učitelji i profesori, posebice za ispade pojedinaca. Za ispade pojedinaca možda oni najmanje snose krivicu. Snosimo vjerojatno svi mi u društvu krivicu, snose mnogi oni koji bi trebali dići svoju riječ na bilo koji način ispada ovakvih ili onakvih, sa ove ili sa one strane, a to ne čine. Čine obično samo kad su s jedne strane, a ne čine kad su s druge strane ti ispadi. Međutim, potaklo me najviše zapravo vi ste spomenuli nacionalni okvirni kurikulum. On je donesen 2011. godine, a zanemaruje se činjenica da od tada do danas nije na tome napravljeno apsolutno ništa. On nije razvijen, a prošle su tri godine, moglo se napraviti, a sad se zapravo

strategija kao dokument, ali ne i strategija kao djelatan dokument iz kojega će se razviti novi momenti i novo stanje u obrazovnoj i znanstvenoj politici u Republici Hrvatskoj. Ali na nama je da se to ne dogodi. Mi ćemo uskoro ovdje imati rebalans proračuna i imat ćemo proračun. Dakle i na vama i na nama, na meni kao i na kolegama koji čine osnovu ove vladajuće koalicije prije svega iz SDP-a, a to je da shvate da ovo pitanje obrazovanja i znanosti više nije pitanje koje može trpiti redukciju kada su posrijedi budžetska sredstva. Neka trpe na nekim drugim mjestima. Namjerno sam spomenuo neke stavke, namjerno posebno onu drugu primjenu. Što se tiče pitanja nastavnika nismo se najbolje razumjeli. Ne zamjeram ja ništa nastavnicima. Nisu oni krivi što su starlete i nogometaši postali značajniji simboli i veći uzori, nego što su to oni i u svojim mjestima i u svojim školama i u općoj hrvatskoj javnosti. Oni za to nisu krivi. Kriv je netko drugi zato što je došlo do potpunog izvitoperenja tih vrijednosti. A s druge strane krivi su i aktualni centralni komiteti bez obzira što ne vole da ih se tako zove, ali jesu centralni komiteti koji atakiraju na škole, koji ne bi dali od sebe i svojih poreznih prihoda, ali bi držali moralne i druge prodike kada su posrijedi škole i vršili kolonizaciju javnog i sekularnog obrazovanja. Idemo i o tome razgovarati, idemo o tome razgovarati da vidimo koliko to doprinosi … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … da nastavnik više nema onu ulogu koju može imati.

imperativ koji se izgovara u imperativu je reži, reži od ministra Lalovca prije svega pa na dalje. Gotovo, dakle reži, reži u svim ministarstvima pa i u ministarstvu cijenjenog profesora Mornara. A znanost, obrazovanje, istraživanje to više ne može trpjeti, to ste i sami rekli i znamo i vi i ja. Ono zbog čega, dakle suglasan sa vama sa dijelom tog govora, a ono što nisam suglasan je to da možda nije bilo ja neću reći imate pravo govoriti što god hoćete. Ali rekli ste da obrazovanje, da poduka, škola je kriva za određene ispade koji su se dogodili to znamo. Ali evo, što biste vi rekli ako vam kažem da se se dogodilo u našem društvu pomalo nezapaženo, da jednoga tv komentatora koji komentira meteorološku prognozu više nema na Hrvatskoj televiziji zato što je rekao ono što se dogodilo, da se spustila gusta magla iznad Zagreba bez ikakve druge prognoze koja je takva bila kakva je. Zaista je bila gusta magla iznad Zagreba. A kada govorite o tome da 20% učenika, studenata piše u nekakvom testu da je Ante Pavelić bio valjda poglavnik, ako se misli, ima drugih Anti Pavelića jel', bio antifašist. Što mislite koliko, da kažem s nekakve druge strane, piše da je Draža Mihajlović bio antifašist? 90%. A ne bih htio da se to mjeri, da uspoređujemo uopće, čak imamo i spomenike službene, legalne itd. Na repliku odgovara poštovani Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Prvo, poštovani kolega ja doista ne bih htio konzumirati pravo da govorim bilo što jer to baš nije neko pravo i ne bih ga preporučio nikome. Dakle, pravo je ono da govori što smatra da je ispravno i da vrijedi kazati u nekom trenutku, a meni se činilo da ovo što sam govorio je ispravno i da ga vrijedi reći u ovom trenutku. Dakle, ne bih htio govoriti bilo što. Što se tiče Ante i Draže daleko im kuća obojici, što se mene tiče. I budući da je ovo naša kuća i budući da mi nemamo problem sa Dražom, ali imamo sa Antom onda vas pozivamo da se time bavimo, a pustimo onima kod kojih je i u čijoj je kući problem Draža da se oni pozabave time. A kad nama to postane problem bavit ćemo se zajedno i tim problemom. Dakle, još jednom kažem nisu škole krive zbog toga što je to tako, krivi su oni koji su školama nametali i još uvijek nameću tu vrstu interpretacije povijesti. Krivi su oni koji se najdirektnije upliću u tu vrstu formiranja povijesti i koriste i zloupotrebljavaju mjesta koja se ne bi smjela koristiti za tu vrstu utjecaja. O tome se radi. Ja bih više volio kad bismo mi u našim školama učili djecu o ideji slobode, kad bismo ih učili o tome kako da sumnjaju u ono što čuju i ono što vide kada dođu u dob kada to mogu, ali mi to ne činimo. I iz tog razloga mi se čini da je još jedanput ću reći ovo što je predloženo dobra pretpostavka neću reći za novu školu jer bi to podsjetilo na neke druge nove stvari ali ne bih volio da to završi tako. Slijedi replika poštovane Đurđice Sumrak, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega prozivate nas u jednom dijelu vezano za ovu strategiju. Pa zar ne smijemo mi biti sumnjičavi? Vidite, ova strategija treba, ali da li ova? Koje su pretpostavke? Da li je pretpostavka da bivši ministar za kojeg već svi znaju da nije nikakav znanstveni radnik, da nema nijedan objavljeni znanstveni rad, kao primjer dobre prakse u udžbeniku za politiku i gospodarstvo svoje najbliže suradnike i to čak njih 3, 4, ja ih neću svi su oni tu u Saboru sada pod istragom DORH-a, objavi slike i još je falila možda jedna slika od gospodina Jovanovića da bi ta politika i gospodarstvo bila prihvatljivija prihvatljivija djeci. To su isto tako uzori i percepcije koje mi ne želimo u ovoj Hrvatskoj. Ne želimo da se na taj način radi. I da, nastavnicima treba i profesorima vratiti dignitet. Pa ne može im se vratiti ako ih bivši ministar ponižava i pljuje. Ako su prvi na redu da im se plaće režu, ako su prvi oni kojima se ne isplaćuju putni troškovi. Slažem se, imamo rebalans proračuna, da, i sad je samo stvar u tome koliko će ova Vlada stati iza ove strategije i koliko će dozvoliti gospodinu ministru koji je zaista ministar sa znanstvenom biografijom da stane iza svojih i profesora i nastavnika i da kaže ne, nećete rezati ovaj rebalans, nećete plaće učitelja i profesora dirati. E tada bismo mi ovdje i ja osobno smatrala da ova strategija će biti provediva. Hvala. Na repliku odgovara poštovani Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovana kolegice Sumrak to da bih ja vama zabranjivao da sumnjate, naprotiv, ja bih vas potakao da još više sumnjate. Ali ne samo ono što vam drugi donesu nego i ono što možete sami donijeti. Ali dakle to što kažem vama očekujem i od sebe, prije svega. tome, sumnju smatram jednom od elementarnih pretpostavki slobodnoga uma i slobodnoga djelovanja. kada je posrijedi bivši ministar nisam ga nikad branio dosada pa ga neću braniti ni sada, ali vrijednosti koje je bivši ministar htio uvesti u hrvatski školski sistem kao što su vrijednosti građanskog odgoja trebali smo svi zajedno braniti. Trebali smo braniti zbog toga da sačuvamo autonomiju građanske škole, a nismo. Dopustili smo da se ta autonomija građanske škole ugrozi, dopustili smo da se autonomija javne škole ugrozi različitim mehanizmima. Kada govorite o smanjivanju troškova slažem se s vama. Idemo pozvati naše kolege da se odupru linearnoj nedistinktivnoj politici rezanja budžetske potrošnje. Idemo kazati gdje su prioriteti. A ovo jeste jedno od mjesta prioriteta, visokog prioriteta i trebalo bi biti. I ova strategija to pokazuje. I za male narode kao što je Hrvatska i malu državu kao što je Hrvatska ako se još liši tog elementa mogućnosti da time upravlja pa neće ostati ništa s čim će moći upravljati. Posljednja replika, poštovani Dujomir Marasović. dobro u uvodu bih htio reći ova strategija je stvarno skup lijepih želja, dobro mogao bih je podržati, a šta bi drugo bilo, pisalo je 100, 150 pametnih ljudi. A vjerojatno zato nisu ni plaćeni jer su domaći, jer mora raditi kao rob za ništa. Nije dobro što nije plaćena 200 milijuna kao zdravstvena onoj firmi iz Francuske, to je mana najveća. Ostalo ja mislim da je u redu. Ali nisam se javio zbog toga jer potrošit ću vrijeme, kolega Pupovac vi ste rekli da treba uštedit novce da bi se dalo prosvjeti i obrazovanju, i spomenuli ste da Hrvatska ne treba slati misije vojne, ja sam protiv tog vašeg mišljenja, Hrvatska je samostalna država, europska jaka država, treba se profilirati kao jedna solidna država i slati misije po cijelom svijetu i na Kosovu. Neka su Hrvati i na Kosovu da dolje drže mir među raznim narodima koji se ne mogu, koji se nisu mogli sporazumit. Došli smo do tog stupnja i treba Hrvatska slat misije. I onako taj novac što vojnici naši dobiju, to nešto novca, potroše natrag u Hrvatskoj, plate PDV, jer je sve to opet dobitak. na udrugama, treba racionalizirat udrugama kao što je ona na Preradovićevom trgu koja širi vjersku mržnju i protiv pravoslavnih, i katoličkih, i muslimanskih i svih inih vjernika. Jer kažu Hrvatska bez Boga, pa će bit slobodna Hrvatska. Hrvatska daje tri milijarde i dvjesto tisuća kuna što centralna država treba racionalizirat na onim ljudima kao ispred Riječkog HNK-a gdje pedersku zastavu stavljaju jučer na Dan državnosti, odnosno Dan nezavisnosti Hrvatske države. Jesmo li mi došli do tog stupnja? Šta je sa onim mrtvima, šta je sa onom djecom dva metra ispod zemlje, šta je s njihovim roditeljima, šta je s onima koji još ne znaju gdje su im djeca? A gospodine Pupovac, vama, vi ste imali ovdje samo problema sa Antom, ja sam imao s Antom, sa Jozom ali i sa Dražom. I prije 50 godina imali smo problema sa Dražom, i prije 20 godina. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. poštovani Milorad Pupovac. kažem vam iz mojeg vlastitog iskustva i nema većeg neprijatelja kojeg čovjek može imati nego onaj koji stvori od samog sebe, ali dobro to je tema za neku drugu priliku. Ono što sam vam htio reći, što mi se čini vrijedno iz vaše replike, jeste pitanje opravdanosti i trošenja budžetskoga novca na ne kažem sve, nisam spomenuo Kosovo, nego neke tzv. mirovne misije i to treba reći koje više nisu mirovne misije, ako su ikada bile, koje su nažalost ratne misije. A ja bih volio da je tako kao što vi govorite o našoj državi. Ja bih volio da ona ima poziciju donošenja, samostalno donošenja odluka, a ne da kao što je to bilo nedavno čujemo da je netko donio odluku da smo mi članica koalicije a da ni vi ni ja o tome nismo imali pojma, a kamoli da bismo odlučivali. A da ni predsjednik Vlade, barem kako kaže nije znao, pa ni predsjednik države o tome da ćemo sudjelovati u nečemu o čemu nismo raspravljali. Zar je to samostalnost? Ako je to lojalnost, to je jedna priča, ali lojalnost uključuje partnerstvo i samostalno donošenje odluka. Ovo je preopasno i prekritično vrijeme da bismo se mogli tako igrati, a istovremeno ja mislim da je konačno vrijeme da prestanemo prodavati maglovite, nejasne formulacije o tome što nam je država, i da je konačno počnemo primjenjivati u onom smislu u kojem ona to zaslužuje i ovaj narod zaslužuje, a to je da bude svoja tamo gdje može biti, a tamo gdje ne može biti da bude na drugi način kako može biti.